(SDP)** Sad prelazimo na novu točku dnevnog reda - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnim knjigama, prvo čitanje, PZE br. 239. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona, članci 144. -150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za lokalnu područnu samoupravu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li predstavnik predlagatelja želi dodatno uvodno obrazložiti? Da. Poštovani ministar Pravosuđa Orsat Miljenić. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle evo pred vama je jedan od zakona koji se također kao i ovaj prethodni tiče zapravo većine građana i svi prije ili kasnije dođu u situaciju da mora nešto rješavat pred zemljišnoknjižnim sudovima i uopće u zemljišnoknjižnom postupku. Sadašnja situacija je takva da su objektivno veliki pomaci napravljeni. Mi smo imali situaciju u kojoj su se prosjeci, ja sad govorim o prosjecima, predmeti rješavali po nekoliko stotina dana. Mi smo sada na 34 dana prosječno. Znači ja govorim na nacionalnoj razini. Međutim naravno što je jedan od problema je što nažalost imamo sudove gdje je to preko sto ili preko dvjesto dana, imamo na sreću one u kojima se rješava isti dan. Dakle to je slika Hrvatske i to stvara jednu pravnu nesigurnost kod građana. Druga stvar koja je također loša. Možda je feudalizacija preteška riječ, ali činjenica je da imamo sustav u kojem građanin obzirom da se radi, da nema suda koji ujednačuje sudsku praksu u različitim područjima može dobiti različito rješenje istog problema. To je također neprihvatljivo. Povijesno svi znamo to je rezultat i različitih režima koji su vladali na pojedinim područjima ali mislim da je vrijeme da mi konačno uspostavimo naš nacionalni režim, da ne ovisimo o prošlosti kao što je bilo do sada. Dakle rekao sam danas smo na prosječnih 34 dana, jedan od ciljeva ovog zakona i kroz određene druge mjere o kojima ću govorit je da dođemo na nekakvih 7 dana, odnosno dosadašnjih 60 tisuća predmeta svedemo na nešto više od 10 tisuća što bi značilo nekakav tjedni priljev da se utoliko i rješava. Kažem uvijek se govori i o prosjecima. Bit će nažalost onih predmeta koji su možda kompliciraniji pa će nešto trajat duže ali ovo su prosjeci. Ono što nam je kroz ovaj zakon uvode se novi određeni instituti, uređuju se neki koji postoje, ali koji nažalost nisu bili uređeni zakonom. Bili su više uređeni običajem i određenim potzakonskim aktima i idemo idemo prema ujednačavaju prakse i prema ujednačavanju znači pravne sigurnosti i uvodimo pretpostavke za prelazak na jedan drugačiji način postupanja, znači za potpunu digitalizaciju. Prvo, Visoki kazneni sud upravo razliku koju sam govorio, vi danas kad imate bilo kakvo rješenje Općinskog suda idete na Županijski, to na Vrhovni ne može doć zato što nisu predmeti koji dolaze na Vrhovni i vi nemate način za ujednačavanje sudske prakse. Zato predviđam uvođenje Visokog zemljišnoknjižnog suda znači sud koji bi ujednačavao sudsku praksu. Kroz to ćemo znači povećat pravnu sigurnost građana i doprinijet istom rješavanju istih stvari, znači na području cijele zemlje. Kroz cijeli zakon se prolazi prelazak i povezano je s ovim na potpuno elektronsko vođenje knjige. Mi znači sad imamo paralelu, što to znači? To znači i nacionalnu elektronsku zemljišnu knjigu što znači da u perspektivi vi na jednom mjestu možete rješavati nešto što se odnosi i na drugi sud odnosno i na neki drugo područje. Jedan od stvari pa mi čak negdje imamo i dvostruke knjige. Palagruža ja mislim da se vodi i na Korčuli i još negdje, da vodi se na dva mjesta. Dakle to je situacija koju danas imamo. Hoćemo uvesti nacionalnu zemljišnu knjigu, nema razloga da ona bude parcijalna kao što je sada. ovdje se stvara i okvir za budućnost na kojem radimo i vidite da vi recimo već sada građanin može pratiti svoj predmet na sudu gdje je, kod koga je na rješavanju itd., ovdje se stvara pretpostavka da se prvo će se moći dobivati određene izvatke tako na jednom sudu za sve druge sudove pa se neće morati putovati ne znam iz Osijeka na Brač da bi se dobio izvadak za Brač nego će se to moći gore riješiti. Ali se stvaraju pretpostavke za ono što hoćemo, a to je i zaprimanje podnesaka na jednom mjestu koje ne mora biti nužno sud i onda rješavanje ponovno centralizirano okupljavanje tih ZK odjela. Dakle, to je ono nešto što je budućnost ali gdje se stvara pravni okvir za ovo. Uređuju se instituti ispravnog postupka obnove zemljišnih knjiga. Svi znamo da se oni čak i u praksi razlikuju, ovdje ih uređujemo uređujemo i pojednostavljujemo. Instituti dostave, vidjet ćete pristupamo drugačije jer znamo da je dostava jedna od problematičnih stvari kroz cijeli postupak i da ga često zapravo bespotrebno odugovlači. Šaljemo poruku građanima da su dužni provoditi upise u zemljišnu knjigu jer ih to obvezuje. Prečesto jedan od razloga lošeg stanja, a to svi znamo, je to što smo dopuštali praksu, ne mi sada nego je to bilo kroz desetljeća, zapravo ne dopuštali nego poticala se praksa da se ugovori ne provode. I vi onda imate promet nekretnina izvan zemljišnih knjiga. Mi sada ovdje propisujemo da onaj tko to ne napravi u 60 dana će platiti peterostruku pristojbu. To je i porezno bitno, to je bitno i zbog uvođenja reda. To možemo sada govoriti o implikacijama koje će imati na ove možda i ugovore koji su fiktivni da bi se došlo do neke nekretnine itd., ne, neka se provede i to je obveza. Uspostavljamo drugačiji način i ono što smo govorili i u nekim drugim zakonima vidjet ćete ovdje isto znači suca, hoćemo napraviti ekskluzivni veći dio posla, a trebaju raditi referenti kao što je predviđeno i sada ali širimo to i sudski savjetnici. Ovo su jednostavni postupci. Sudac tu mora nadgledati. kroz to uvodimo i remisornost, znači da sudac odmah mijenja određene stvari i ne moramo ići žalbeno gore jer je apsurd kada vi nešto trebate riješiti, a to su ne znam upis hipoteke ili tako nešto trebalo iako ste u pravu sudac to ne može promijeniti nego mora pustiti na žalbu, na Županijski sud i čeka dok se vrati. Sada to mijenjamo, znači sada će taj postupak se završavati na jednostavniji način. To kažem kroz prigovor koji postaje temeljni pravni …. Rekao sam za dostavu, elektronički ZK … Ono što je bitno mi ovdje uvodimo konačno i mogućnost i način kako bi se to moglo provesti da se riješe oni slučajevi gdje su zemljišne knjige uništene. Znamo da su one uništene u pojedinim područjima i to su građani koji žive u potpunoj pravnoj nesigurnosti čak tako da nemaju koga ni tužiti da bi riješili svoje stanje. E ovdje se uvodi mehanizam kako oni mogu doći do rješenja toga. Znači tamo gdje postoje ovi kartoni oni se pretvaraju u zemljišnu knjigu, tamo gdje ne postoji knjižit će se RH, ali onda je RH netko tko može biti tužen zapravo ne tužen nego u mirnom postupku, građanin onda može od nekog ishoditi svoje pravo vlasništva. E sada ne može, nema se prema kome pokrenuti, nema se kome obratiti, nema druge strane, a on se ne može uknjižiti i ne može ništa s tim. I imamo izbačeno iz prometa čitave komplekse gdje se to ne može dogoditi. Ono što nam je također važno, olakšavamo privremeni i trajni premještaj djelatnika. Ne govorim o sucima. To je bitno i kroz pojedinih projekata i svi znamo da se u određenom području pojavljuje potreba da se nešto riješi koja traje kratko vrijeme. Zašto? Zato što dolazi nekakav veli projekt ili se jednostavno su se problemi povećali. Ali prema sadašnjem rješenju mi smo ljude trebali praktički trajno zapošljavati ili ih uzimati na određeno vrijeme pa ih onda držati godinama kao što je slučaj. Sada mi omogućujemo lakši premještaj privremeno riješi se stvar i ljudi rade negdje drugdje. Ja sam već govorio u ovom Saboru mi smo to iskušali na primjeru Makarske koja se rješava iz Zagreba. Ljudi jesu imenovani na sudu u Makarskoj ali sjede ovdje i rješavaju predmete. To sada ovdje olakšava. Sljedeća stvar pogotovo kod izlaganja zemljišnih knjiga, svi znamo da imamo čitav niz izmjera koje ne možemo provesti u praksi. Mi ovdje uvodimo mogućnost nečega što se do sada događalo ali sada kroz znači znamo kao će biti, a to je da se lokalne samouprave mogu u to uključiti i financijski. Imamo zahtjeva s terena jako puno gdje bi ljudi htjeli doprinijeti da se to prije riješi. Znači ovdje sada kažemo kako se to može napraviti. Sklopit će se sporazum, točno je propisano u zakonu u kojim slučajevima, s kim i kako. Ono što je bitno u svim tim slučajevima bitno da se radi o općem interesu. Znači nije i ne želimo situacije u kojem će netko platiti da bi se riješile njegove nekretnine, ne. Rješavaju se nekretnine na područje cijele katastarske općine znači svima. Također uvodimo mogućnosti parcijalnog rješavanja. Mi smo do sada imali ne znam mislim da je primjer Senja dobar, ali dobro, vi da bi uredili Senj morate urediti i Velebit jer moramo uređivati cijelu općinu odjednom. Mi sada uvodimo mogućnost parcijalnog rješavanja, upravo zato što negdje postoji interes veći sada da se ne čeka ukupno uređenje. Sve će doći na red ali mi moramo brzo djelovati jer zbog čekanja te ukupnosti gubimo vrijeme. Ne mi, gube i građani koji ne mogu ostvarit svoja prava. Dakle to su osnove koje ovaj zakon donosi. Očekujemo znači ono što sam rekao veću ažurnost i povećanje pravne sigurnosti građana. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani ministre. Da li predstavnici radnih tijela, odbora žele uzeti učešće u raspravi sa svojim izvješćima? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru najprije. Na redu je sada klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče. Situacija u zemljišnim knjigama pa i u katastru su u Hrvatskoj se stvarno radikalno promijenila u zadnjih par godina. Sjećam se situacije kad je

postupci i mogućnost ostvarivanja prava u zemljišnim knjigama su se stvarno popravili, prije svega zahvaljujući razumnijem sustavu, ali onda i kompjuterizaciji rada i digitalizaciji podataka. No treba uvijek imat na pameti da i kompjuterizacija i digitalizacija nisu rješenje samo po sebi. Računala su pametna otprilike i vrijedna otprilike onoliko kao i ljudi koji se njima služe. Dakle ako ne postoji sustav, ako ne postoje obrazovani ljudi voljni raditi onda računala slobodno možemo isključit iz zida. Desetljećima je sustav zapravo zanemarivao građane. Slučajno sam imao priliku vidjeti katastarske knjige jedne katastarske općine na Kordunu. Zadnji ulazak nutra bio je na njemačkom, negdje 917., 918. Te gazde su u to vrijeme vodili računa da se stvari upišu i u katastar i u zemljišne knjige i dotad je to štimalo više-manje. Poslije 918. pogotovo u tim ruralnim dijelovima uglavnom je bio rusvaj. Imovina, zemljište se prodavalo, kupovalo ugovorima koji se nisu nigdje upisivali i 2000. godine kad smo, što nije bilo ni bitno zapravo tamo od 1945. do '90., u suštini stvari to nije bilo bitno jer se ništa poduzetničko i slično nije događalo. Ako je država trebala intervenirat onda je intervenirala snagom komiteta i to je bilo riješeno u trenutku. '90. smo se naravno našli u rusvaju i u nesređenim imovinsko-pravnim odnosima koji su glavna zapreka bila zapravo pokretanja poštenog, na zakonu zasnovanog i pametnog posla. Zakon objedinjuje podacima gruntovnicu i katastar što je preduvjet normalnog poslovanja i preduvjet funkcioniranja Naime, ako se sustavi u katastru i u zemljišnim knjigama, u gruntovnici razlikuju onda to ne može funkcionirati ni na koji način. Vi možete imat na korištenju određeno zemljište, međutim nikakvu financijsku ni sličnu transakciju ne možete provest ako toga nema u zemljišnim knjigama. Veliki napredak bio bi ovo što je ministar spominjao, šalterski rad na jednom mjestu, dakle mogućnost da vaš zahtjev na bilo kojem šalteru, bilo gdje u državi i da se stvari odlučuju, bez obzira o kojem se o kojem se terenu radi, da se stvari odlučuju centralizirano. Naravno, to pretpostavlja centralne zemljišne knjige u elektronskom obliku očito i komunikaciju između tih ureda. …/Ne razumije se./… tih knjiga one će bit u elektronskom obliku, ja znam da je zaštita velika, da postoje sustavi zaštite sjajni, znam da postoje back-up sustavi rezervni ako se nešto dogodi, ali isto tako znam da postoje elektromagnetski pulsovi koji uništavaju baze podataka, a znamo i da postoje hakeri koji upadaju u sve živo pa i Pentagon. Ti koji upadaju u Pentagon ne vjerujem da ne mogu upast u naš sustav i zato me pomalo plaši ideja da onih ogromnih knjižurina više nigdje neće biti, da će to sve biti u nekom imaginarnom virtualnom prostoru, u mrežama oko nas, a nigdje papira. Pomalo me plaši to. Rado bih bio razuvjeren, rado bih prihvatio činjenicu da je to apsolutno sigurno, ali bojim se no. Osniva se Visoki zemljišno-knjižni sud radi ujednačavanja prakse što je dobra. Praksa stvarno se razlikuje radikalno, pogotovo kao što je ministar rekao u dijelovima Hrvatske koji imaju različitu tradiciju. Praksa u Zadru i praksa u Karlovcu, dakle sa jednom talijanskom tradicijom i s jednom austrougarskom tradicijom definitivno je različita. Mi moramo imat svoju praksu i zato je taj organ dobar, da utvrdi nekakve zajedničke osnove prakse u zemljišnim knjigama. Naravno da će to koštati novi sud, za organizaciju, za eventualno nove ljude, prostor, za ne znam što sve. I dobro, treba koštati. Dobar posao košta. Ono što bih mogao primijetiti u ime Laburista u sustavu nema novaca, novci se štede na sve načine. O.k. Ovdje se racionalno troše i kad god se pokaže potreba da se na nešto racionalno potroši novci se potroše osim za radne sudove koje smo s ove govornice ja znam da sam osobno jedno pet, šest puta apelirao na osnivanje radnih sudova i moji kolege iz Hrvatskih laburista isto tako o tom se ne razmišlja, za to novaca nema. Za radnike ima fleksibilizacija tržišta rada. To je lijepa sintagma iza koje znamo što se skriva, a pravda je očito za druge. Jednostavni poslovi povjeravaju se zemljišno-knjižnim referentima i sudskim savjetnicima što je isto dobro. Većina tih poslova koji se odigravaju na gruntovnici nisu tako jako komplicirani da bi iskusni suci to morali raditi. Sudac mora nadgledati, sudac mora odlučivati ali ne ne obavljati taj posao jer ima tko to može obavljati bez vrlo skupog suca. U članku 18. stavak 6. govori se o odluci povodom prigovora i žalbe i zakon, prijedlog zakona govori o tome da se ta odluka primjenjuje neposredno. Dakle, bez daljnje rasprave, bez daljnjeg postupka. Ne znam da li to znači da osoba, zainteresirana osoba neće ni dobiti obavijest o tome da su žalba ili prigovor usvojeni. Ne razumijem kako će to funkcionirati da se stvar primjenjuje neposredno, molio bih ministra da ili odgovori ili da smisli možda drugačiju formulaciju u zakonu koja bi bila jasnija i laicima. Državna baza podataka, ta centralna državna knjiga je preduvjet za uspješne investicije. Nije istina da investicije u Hrvatsku ne dolaze izvana jer su, jer je hrvatska radna snaga preskupa, jer radnici imaju ogromna prava. Da imaju takva prava ne bi ih dnevno osamsto ostajalo bez posla. To jednostavno nije istina. Istina je da investicije uglavnom ne dolaze zbog nesređene pravne pa i ove situacije u Hrvatskoj. Ovo bi mogao biti korak ako se ostvari do kraja sređivanju barem jednog segmenta koji je naravno poduzetnicima izuzetno važan da dođu na čistu situaciju koju mogu vidjeti na jednom mjestu. Ne moraju putovati u nekakva mjesta bogu iza nogu da bi dobili nekakav podatak, nego ga mogu dobiti na jednom mjestu u Hrvatskoj pretpostavljam nekom centralnom registru u Zagrebu. Tako će se na kraju kad se sve to lijepo sredi i kad sve to profunkcionira sve znati. Znat će tko su vlasnici u zemljišnim knjigama, znat će se vidjeli smo iz prethodne rasprave tko je kažnjavan. Znat će se objavili smo popis branitelja tko je bio branitelj. Znat će se valjda koji je aboliran. Valjda sastavlja se i taj popis, čujem. Sve će se znat. Jedina stvar koju nećemo znati jeste što ova država ima? Popis državne imovine nikako da se napravi. To traje već bog te pitaj koliko godina. Vjerojatno će trajati još toliko ili malo dulje. A još manje se zna što država ima namjeru napraviti tim što ima. Strategija gospodarenja državnom imovinom ni ne pokušava se napravit. Vlada je to definitivno odbila. Činimo dijelove funkcioniranje države izuzetno transparentnim što je dobro i što je u duhu nekakve pametne svjetske tradicije, a ono što nam je najvažnije, što bi trebalo biti najvažnije što imamo i što ćemo s tim napraviti. Toga nema. To nitko ne zna, to nitko ne radi i to zapravo pa mogao bi čovjek reći gotovo nikoga ne zanima. No, da se vratim na ovaj Zakon. Ovaj Zakon je napravljen sa dobrim namjerama. Čini mi se koliko mogu prosuditi i sa dobrim rješenjima i koliko se to u srazmjerno brzom roku ostvari imat ćemo puno bolju situaciju u zemljišnim knjigama u Hrvatskoj i Hrvatski laburisti će u prvom čitanju podržati ovaj Zakon. Hvala. Zahvaljujem. Na ovo izlaganje replikom ustaje poštovana kolegica Ana Lovrin. Niste se prijavili? Oprostite, onda krivo su mi rekli. Draženko Pandek. (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega. Osvrnuo bih se na, dakle vašu opservaciju o uvođenju informatizacije u sustav zemljišnih knjiga. Izrazili ste svoju skepsu, zabrinutost i strah. Ja donekle mogu razumjeti vaš strah od toga, ali mislim da on nije opravdan. Postoje brojni i složeniji sustavi koji u potpunosti već koji u potpunosti već koriste potpuno informatizirani sustav poslovanja jer neke banke koje raspolažu dakle s milijardama, milijardama kapitala više sigurno da ne koriste papirnati trag svake transakcije. Pa tako vjerujem da su tehnički standardi dostignuti da se i ove mogućnosti uništenja takvih podataka budu gotovo u potpunosti otklonjeni. Ustao sam s ovim zato što sam radio u Gradskoj upravi gdje sam svjedočio da je taj strah koji sam donekle doživio iracionalnim sprječavao bolje, efikasnije poslovanje uprave a donekle je čak omogućavao da se i dalje uvode određene stvari u … /Govornik se ne razumije./… obliku što omogućava zloupotrebe. Recimo sada u zemljišnim knjigama se moglo dogoditi da netko uništi određeni dokument namjerno, možda i slučajno, i da napravi štetu. Ovdje ćemo sad na ovaj način biti osigurani od takvih zloupotreba da neki dokumenti recimo nestanu papirnati, a volio bih da se takav način poslovanja primjeni i na upravne postupke i da se recimo izbjegne mogućnost da nestaju nekakvi upravni predmeti sa osjetljivim podacima. Dakle, da budu uništeni jer su vođeni u papirnatom obliku.

Činjenica je da me plaši to kad nema papira. U ovoj elektroničkoj revoluciji jel' od tamo negdje sredine '80-ih godina više-manje se snalazim i vidio sam kako sustavi napreduju pa kad su napredovali onda se tek vidjelo koliko je onaj sustav prethodni bio zapravo rupičast i opasan. Ja nisam nisam rekao, nisam ni mislio da će sustav netko srušiti, da će netko to pokrasti ali mi se čini racionalnim da u back up sustavu imamo barem za nekakve temeljne dokumente i papire. Čini mi se to racionalnim, čini mi se sigurnijim nego da imamo elektronski sustav i back up elektronski sustav. Mislim da bi nam se mogle dogoditi nepodopštine. Nastavljamo raspravom po klubovima. Stajališta kluba SDSS-a iznijet će poštovani kolega Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima. Za nas u klubu SDSS-a ovo je vrlo važna tema, ona je uistinu strukovna po svojoj tematici i po i po samom karakteru rasprave bi ona prije svega trebala biti strukovna tema. Cijenimo napor predlagatelja da uredi ovu problematiku, imamo nekakav svoj malo jači pojačan interes jer postoji ovdje, to ću kasnije u raspravi ukazati na niz primjera iz života, naša je određena kategorija dakle građana Hrvatske i zbog svog izbjegličkog statusa se nalazi u nepovoljnom položaju jer je masa dokumenata koji su temelj vlasništva i danas je nedostupna. Dakle, nestala, uništena itd. No dobro mi smo, nekad su nas na fakultetu učili da u vlasništvu imamo temelj stjecanja i modus stjecanja. Dakle, modus stjecanja znači način stjecanja vlasništva je upis u gruntovnicu zemljišne knjige. Upravo zbog toga osnovnoga postulata i zbog principa načela javnosti i povjerenja u istinitost upisa u zemljišne knjige ovo mislimo da je vrlo vrlo bitna čak prevažna tema za vlasničke odnose. Jer po našem mišljenju moderna društva, a mislim da je to opće mišljenje svih traži određeno povjerenje i sigurnost u javne knjige pa i u zemljišne knjige, određeni uređeni vlasnički odnosi i jasan i čist jedan vlasnički ambijent kada govorimo sve više o nekakvim investicijskim aranžmanima itd. onda ćemo vidjeti da zbog ovog krnjeg vlasničkog ambijenta u pojedinim prostorima upravo ova investicijska klima, klima, odnosno investicijska intencija ne može da saživi. Reforma zemljišnih knjiga u RH provodila se u više projekata i niz godina. Rad na projektu uspostave zajedničkog informacijskog sustava traje još od 2007. godine uz podršku zajma Svjetske banke. Ovom projektu prethodio je projekat ažuriranja i sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, a projekat se provodio 10 godina sa zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj gdje je i dosad potrošeno za ovu stvar 617 milijuna kuna, a uređeno je ono što su činjenice 336 katastarskih općina, odnosno samo 5,5% površine RH je uređeno tim uređeno tim projektom. Inače na području RH ukupno ima negdje oko 3 350 katastarskih općina, a za 219 ne postoje zemljišne knjige dok se za 64 katastarske općine obnova ili osnivanje su trenutno u postupku. Mi mislimo da s ovim zakonskim projektom će se određena stvar urediti. Dakle, očekivanja su da se stvarno uspostavi jedinstven sustav registriranja registra nekretnina kojim se objedinjavaju podaci iz zemljišnih knjiga i katastra, uvodi se ono što smo dosad pričali elektroničko vođenje zemljišnih knjiga, uvodi se i Visoki zemljišno-knjižni sud RH koji bi odlučivao u žalbama u zemljišno-knjižnim predmetima kao prvostupanjsko tijelo što mislimo da je vrlo dobro. Daje se i ovlast za samostalno rješavanje zemljišno-knjižnih predmeta ovlaštenim ovlaštenim zemljišno-knjižnim referentima i sudskim savjetnicima i time mislimo da će se ubrzati rješavanje predmeta. Dakle, ažurirat će se neke stvari. Uređuje se i osnivanje obnova i dopuna zemljišnih knjiga što je za nas vrlo bitno i naravno na kraju uvodi se i zemljišno-knjižni povjerenik kao jedan za nas vrlo dobar model. Dakle, to su razlozi zbog kojih mi mislimo da je ovaj posao na dobrom putu i zbog kojeg ćemo mi uglavnom zakonski prijedlog i podržati. Da bi pokušao pomoći u rješavanju svega toga ja moram se osvrnuti na nekoliko stvari koje ukazuju na onu drugu stranu cijele ove situacije na nešto što je čak i …/Govornik se ne razumije./… do sada bilo. Dakle u kontekstu članka 36. osnivanje i obnova zemljišnih knjiga. Ja moram reći da nepostojanje zemljišnih knjiga na području gorskog Kotara, na području Općinskog suda u Ogulinu za 17 katova srpskih općina, Dubrave, Drežnica, Plaški, Saborsko, Ogulin, Jasenak zemljišne knjige su stavljene van znate još 95. Godine i od tad je zaustavljen time što ne postoje zemljišne knjige aktivne. Zaustavljen je gospodarski razvoj, interes za ulaganje u ovo područje do nove katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga pravni promet se obavlja putem kartona zemljišta i mi imamo niz primjera, dakle praktičnih primjera gdje su ljudi sa tog prostora dolazili i žalili se. Jednostavno ne mogu ući u nikakav financijski pojedinačni angažman sa bankama, sa institucijama jer ne mogu ne mogu dokazati svoje vlasništvo na svojoj imovini. Provedena digitalizacija nije riješila glavni problem, neusklađenost zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem jer su digitalni oblik, u digitalni oblik su preneseni podaci koji ne oslikavaju situaciju na terenu. Postupak usklađivanja katastara i zemljišnih knjiga doveo je do novog apsurda tako da imamo situaciju na terenu da mnogi zemljoradnici, ja ovdje govorim o činjenicama koje su nam dostupne pa ispada da su to pripadnici srpske nacionalne manjine a u većini jesu na područjima sjeverne Dalmacije, Korduna, Banije, Like i zaleđa Zadra ostali su bez najvećeg dijela poljoprivrednih zemljišta i šuma na koje se u zemljišne knjige upisala RH. Napominjemo da se radi o zemljištu koje su generacijama nasljeđivalo i njime su ljudi raspolagali po nekim činjenicama više od dvjesto godina. Istina je da su vlasnici u obvezi da reguliraju svoja vlasnička prava na nekretninama no nikako mi ne trebamo izgubiti iz vida činjenicu da se radi, da je stanovništvo uglavnom s tog područja o kojem se govorilo izbjeglo, te da do njih ne dolaze informacije o projektu Ministarstva pravosuđa niti do njih ne dopire poziv da se srede svoja vlasnička prava. Oni koji su povratnici imaju jednu drugu dimenziju a to je ta socijalna kategorija. Dakle ti troškovi koji im se sad ponovo nameću su za njih vrlo veliki troškovi. Mještani nekoliko sela u sastavu grada Nina općina Vrsi, odnosno posjednici zemlje iz katastarskih općina Poljica, Briga i Žerava bez njihovog znanja i upozorenja uknjiženo je pravo vlasništva u korist RH. Identični primjeri zabilježeni su u katastarskoj općini Glina, Gornje Jame i Donje Selište. Mi ovdje govorimo to zbog toga da upozorimo na primjenu članka 43. koji samo u prvom stavku govori ukoliko nije moguće utvrditi vlasnika upisat će se RH kao vlasnik ili suvlasnik katastarskih čestica. Mi kažemo da smo na tu temu razgovarali sa relevantnim ljudima u DORH-u, skrenuli pažnju na ovu stvar i DORH je ostao u obavezi kao institucija ne govorimo o imenima da kod upisa promjena zemljišnoknjižnog stanja kada je u pitanju uknjižba RH sebi daju za obavezu prethodne provjere katastra radi utvrđenja posjedovnog stanja, dakle to ti oni trebali da urade. To je nekakvo njihovo obećanje vezano za ovaj članak 43. A iz nekakve konstruktivne namjere upozoravam na ove stvari. Još ću jednu stvar reći, dakle na pojedinom području zemljišne knjige nisu sređene od Drugog svjetskog rata pa ističemo primjer povratničkog sela Otišić općina Vrlika koji su zbog istog imali otežanu ili usporenu obnovu kuća. To je jedan poseban problem. Obnova je obavljena bez potrebnih dokumenata. Sada je upitno kako će se legalizirati te obnovljene kuće odnosno uknjižiti njihova vlasnička prava kada znamo da se radi o jednoj siromašnoj kategoriji stanovništva, dakle ne samo da nemaju dokumente nego sad su dobili obnovu svojih porušenih domova, ponovno ih moraju legalizirati i svi troškovi uknjižbe i upisa padaju na njih. Dakle to je nešto što smatramo da se može i drugačije i kvalitetnije urediti, da društvo to treba drugačije urediti. Ponavljam ove primjere sam naveo iz razloga što želimo pridonijeti kvalitetnijem rješavanju ovog problema i mislimo da s ovim rješenjem zakonskog prijedloga kao što ga je predlagatelj predložio u ovom čitanju možemo biti zadovoljni. Hvala. Hvala lijepa. Stavove Kluba SDP-a iznijet će poštovani kolega Draženko Pandek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. zemljišne knjige osnivane su na području Hrvatske još temeljem Austro-Ugarskog OGZ-a, općeg građanskog zakonika, odredba gruntovnog reda još tamo od 1855. te Zakona o zemljišnim knjigama, i drugim zemljišnim propisima iz 1931. Za ono su vrijeme sustav zemljišnih knjiga je bio iznimno ustrojen i vođen. Tko je dakle ikada vidio te knjige. se ne razumije./… na tom području efikasnost državnog i sudskog aparata polovice 19. Stoljeća. Najveći pak uzrok današnjih problema je činjenica da se nakon Drugog svjetskog rata stvarna prava na nekretninama nisu uknjižavala u zemljišne knjige. uknjižba promjena tadašnjem društveno vlasništvo nije bitno mijenjala dakle stvarno stanje i često se sve promjene u svezi nekretnina nisu bile niti evidentirane. Jasno da je s vremenom nastao nesklada stvarnog stanja sa zemljišnim knjigama te postao sve veći i veći i došlo je do toga da se izgrade čitava naselja i ceste koja su nastajala na tim katastarskim česticama,često nisu imala veze dakle ni po površini ni po obliku sa onime što se na njima nalazilo. Dosadašnji napori na reformi tog zemljišno-knjižnog prava su urodili određenim plodovima, a ove predložene izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama koje klub SDP-a podržava predstavljaju rekao bih nastavak te reforme usmjerene k efikasnijem sređivanju podataka upisanih u zemljišne knjige. Važnost uređenja zemljišnih knjiga je izuzetno važna iz više razloga. U prvom redu gotovo da nema investicije bilo javnog bilo privatnog sektora koja može biti ostvarena a da se prvo ne riješe imovinskopravni odnosi vezani uz nekretnine na kojima se investicija planira. Uređenje stanja u zemljišnim knjigama je uvjet bez kojeg ne može, ako želim povećati konkurentnost u privlačenju investicija ili ako želimo uopće ubrzati realizaciju određenih projekata. Naravno da je pitanje sređenosti zemljišnih knjiga od izuzetne važnosti i za građane. Izuzetno je štititi svoje vlasništvo nad nekretninom ukoliko se radi o vanknjižnom vlasništvu ili ostvarivati određene sadržaje tog prava. Nesređene zemljišne knjige otežavaju ostvarenje prava građenja, ugrožavaju konkurentnost Hrvatske, uzrokuju pravnu nesigurnost, onemogućuje efikasan promet nekretninama i povećavaju mogućnosti zlouporaba. Bez obzira na dosadašnje pokušaje reforme zemljišnoknjižnog prava i uloženih napora i sredstava u sređivanje zemljišnih knjiga, situacija u tom segmentu još nije zadovoljavajuća. Stoga se daljnja reforma ukazuje kao nužna i potrebna. Najznačajnije izmjene odnose se na nekoliko područja, prvenstveno odnosi se na uvođenje institucije visokog zemljišnoknjižnog suda, te zatim nacionalizaciju i povećanju fleksibilnost rada sudova te organizacije rada službenih osoba koje rješavaju te predmete o čemu je ministar već govorio. U dosadašnjem radu zemljišnoknjižnih odjela sudova mogla se primijetiti visoka razina neujednačenosti sudske prakse. To je dovodilo do pravne nesigurnosti i smanjene efikasnosti rješavanja predmeta. Tako je npr. različito tumačenje građevinskih propisa koji isprave treba dostaviti zemljišnoknjižnom sudu kako bi se uknjižilo pravo vlasništva na izrađenoj nekretnini npr. kuće ili stanu dovodilo do neujednačene prakse u pojedinim zemljišnoknjižnim sudovima. Neujednačeno tumačenje propisa od strane različitih zemljišnoknjižnih odjela sudova dovodilo je do pravne nesigurnosti, do otežanog prometa nekretnina i ostavljalo negativne posljedice i na samo gospodarstvo. Stoga svakako treba pozdraviti uvođenje te jedne žalbene instance visokog zemljišnoknjižnog suda upravo da bi se praksa ujednačila od strane jedne visokospecijalizirane sudske instance. Druga najznačajnija izmjena odnosi se na potpuni prelazak na sistem vođenja zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku. I u prošlim verzijama bila je očita namjera da se ide u čim veću digitalizaciju i informatizaciju sustava zemljišnih knjiga, a ovaj put što pohvaljujem otišlo se i korak dalje. Ovim predloženim izmjenama napokon se omogućuje da se upisi u zemljišnu knjigu izvrše i temeljem elektroničke isprave te da se prijedlog za upis može podnijeti elektroničkim putem. Sve to predviđamo znatno će ubrzati i olakšati postupak. To konkretno znači da se u svakom trenutku gotovo na svakom mjestu može sklopiti ugovori i uknjižiti vlasništvo, a da se ne moraju obijati pragovi zemljišnoknjižnih ureda, gubiti cijele dane na putovanja i čekanja u redovima, uštede i vremena i novaca ovakvim rješenjima su velike. Smjer kojim se krenulo ovdje u zemljišnoknjižnom postupku u pogledu informatizacije trebao bi biti putokaz i na ostalim područjima. Nadalje učinjen je i niz izmjena čiji je cilj racionalizacija i povećanje efikasnosti rada zemljišnoknjižnih odjela. Tako se širi krug osoba koje su ovlaštene donositi rješenje u zemljišnoknjižnom postupku, pa to sada mogu raditi sudski savjetnici što je naravno logično jer se radi o osobama koje imaju završen Pravni fakultet i položen pravosudni ispit. Odredbe o dostavi se čine efikasnijima i također se omogućuje kako se navodi korištenje digitalnog medija i u dostavama. čini mi se da u najvećoj mjeri racionalizacija napravljena u pogledu … ovlaštenja suda što je logično na što je upućivala dosadašnja praksa u kojoj je dolazilo do odugovlačenja postupka i većeg opterećenja sudova nego što će to biti po modelu koji se sada predlaže. Do sada su se stranke znale suočiti sa pravim zidom koje nisu znale preskočiti jer jednostavno nisu znale što im je činiti. Ovaj model je daleko bolji i pored toga što će doprinijeti manjem opterećenju drugostupanjskih sudova više će ih štititi same stranke. Rekao bih da se ovdje i štiti u određenoj mjeri i načelo čitanja./ … stranaka jer će sada stranke trebale bi dobiti ono u obrazloženju jasne upute u čemu je bio neuredan njihov podnesak i što bi dalje trebalo učiniti da se njihov predmet riješi na njihovo zadovoljstvo. Čak su se i neke stranke koje su raspolagale određenim pravnim znanjem u dosadašnjem sustavu bile spriječene u ostvarivanju svojih prava zbog tog nepoznavanja što ustvari ne valja i što bi trebale poduzeti da upišu određeno svoje pravo. Daljnja racionalizacija doprinosa i efikasnosti je da će svaki zemljišnoknjižni sud moći izdati ZK izvadak neovisno o tome gdje se na području RH nalazi nekretnina pa čak će i javni bilježnici i … pravne osobe koje imaju za to javne ovlasti to moći činiti. To će nemjerljivo ojačati postupak i značiti uštede i vremena i novaca i za državu i za stranke. Vjerujem da će tehničke mogućnosti omogućuju čak da se učini još određeni korak dalje. o tome ću govoriti u pojedinačnoj raspravi kao svoj osobni prijedlog i zbog ograničenja vremena. Daljnje logične izmjene učinjene su u članku 179.u kojem se omogućuje postupno osnivanje zemljišne knjige što je motivirano uočenim poteškoćama u praksi kod osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga koje sadrže veći broj katastarskih čestica. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna prihvaćeno je i u zakon inkorporirana i dobra praksa koja je uočena u određenim sudovima kao što je primjerice odredba da se zemljišnoknjižni sud može imenovati jednog ili više povjerenika suda kojem su dobro poznate mjesne prilike. To je dobar primjer dobre fleksibilnosti i unošenja životnosti rekao bih u zakonski tekst koji svakako treba pozdraviti. Značajno veća fleksibilnost postignuta je izmjenama i dopunama koje se odnose na obnovu i dopunu zemljišne knjige. Kao izuzetno bitnim ocijenio bih unošenje promjena u regulativu koje se tiče pojedinačnog … postupka. Taj postupak je dosad rekao bih bio podnormiran i različito postupanje sudova u tom postupku jedan od najočitijih primjera različite sudske prakse koja je dovodila do, pa rekao bih čak i potpuno različite primjene prava od strane različitih sudova. To je dovodilo naravno do velike razine pravne nesigurnosti. Neki sudovi su provodili efikasne ispravne postupke i značajno doprinosili na taj način sređivanju stanja u zemljišnim knjigama, olakšavali su promet nekretninama i ostvarenje vlasničkih prava. Ispravni postupak je izuzetno moćan alat kojim se nažalost mnogi sudovi u Republici Hrvatskoj gotovo nisu uopće koristili što nije po meni bila dobra praksa. Ja sam primjerice svojedobno bio vježbenik na Općinskom sudu u Sesvetama gdje je taj institut korišten i gdje su se njime postigli značajni rezultati i svakako se nadam da će ove izmjene pridonijeti većem korištenju tog alata. I u pogledu tih odredbi mogle bi se doduše naći neke primjedbe koje ću također iznijeti u pojedinačnoj raspravi. Zaključno smatram da ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona predstavlja značajan korak ka sređivanju zemljišno-knjižnog stanja kao ubrzanju ka racionalnosti i efikasnosti zemljišno-knjižnog postupka. Smatramo da će se ovim zakonom značajno doprinijeti lakšem ostvarenju prava građana, pojačati konkurentnost Hrvatske, ukloniti pravna nesigurnost i omogućiti daleko efikasniji i brži promet nekretninama. To je osnovni uvjet za gotovo svaku gospodarsku djelatnost i olakšavanje investicija, kako društvenih tako i privatnih. Pozdravljamo činjenicu da ovaj zakon ide u dva čitanja tako da svi prijedlozi mogu biti razmotreni kako bi dobili najbolja moguća rješenja o ovoj izuzetno važnoj materiji. Zbog svega toga ponavljam, klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvo uvažena kolegica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pandek, evo slažem se s vama da je zaista u pogledu zemljišno-knjižnog prava i postupaka učinjen velik pomak u Hrvatskoj naravno i da treba i dalje ustrajat pa i na izmjenama zakona da bi se na tome učinkovito i dalje radilo. Ali spomenuli ste jednako tako, a to svi znamo da jednostavno od '45. godine pa do '90. uglavnom građani nisu provodili, registrirali promjene vlasništva u zemljišnim knjigama, naravno ne zato što je to bila njihova volja nego što su bili takvi propisi. Dakle vi znate da su bile nacionalizacije, da su zemljišta građevinska unutar gradova nacionalizirana odlukom, dakle zakonom, da je bio zabranjen promet takvih takvih zemljišta pa i prava korištenja koje su dotadašnji vlasnici imali na tim zemljištima, ali da se promet faktično ipak ipak događao pa je onda bila jedna uobičajena sintagma koju su svi koristili i priznavali, a ona se zvala izvan knjižno vlasništvo nekretnine. To je otprilike kameno željezo. Dakle svi znamo da je za stjecanje prava vlasništva na nekretnini potreban modus i titulus, dakle pravni i javnopravni ili privatnopravni akt i upis u zemljišno-knjižni registar. Međutim, svi daljnji postupci su priznavali onda katastar kao nekakav dokaz i za građevnu dozvolu i za sve dokumente građenja itd. čime se ovo stavljalo sa strane, a drugi je razlog dakle bio porez na promet nekretnina koji se u pojedinim razdobljima penjao i do 45%, a morali ste donest potvrdu o uplati poreza da biste upisali u gruntovnicu i ljudi jednostavno te svoje ugovore nisu provodili. **Stazić, Nenad smo došli '90., a hoću reći da i mnoge druge zemlje, bogatije, su desecima godina provodile ove postupke i uređenje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani kolega Draženko Pandek. Zahvaljujem. Naravno i to su određeni razlozi nesređenog stanja, ali oni su još i puno dublji, možda čak bi išao na to da možda se nalaze razlozi i u našem određenom mentalitetu. se susrećemo sa situacijama da se pogotovo u nekim ruralnim sredinama provodi prijenos nekretnina koje nije naravno pravno valjan jednostavnim dogovorom ovo će biti moje, ovo tvoje. Taj jedan odraz tog mentaliteta imamo nažalost i u tome da su se brojne kuće radile bez dozvole, bez obzira da li je sređeno zemljišno-knjižno stanje i od '90. na ovamo, čak smo možda '90.-tih zbog … imali bum takve takve protupravne izgradnje kuća i raspolaganja nekretninama koja nisu bila u skladu sa zakonom i to je bilo i nakon '90., znači imamo uzroke sadašnjeg sadašnjeg nesređenog stanja u zemljišnim knjigama. To je takva situacija koja je. Mislim evo da će i ovi prijedlozi obnove, dopune zemljišnih knjiga pridonijeti boljem sređivanju zemljišno-knjižnog stanja koje neće biti vjerojatno još riješeno neko vrijeme, ali očito da je ovo dobar put prema tom sređivanju. Replikom ustaje i poštovani kolega Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Pandek, slažem se sa vašim izlaganjem u dijelu kojim potvrđujete kako je evidencija katastra i zemljišne knjige jedna od najvažnijih državnih evidencija, kako je dobro i podržavate da se daljnjom digitalizacijom i informatizacijom omogući što je moguće bolja uspostava i ažuriraju podaci katastra i zemljišne knjige i da oni kroz digitalizaciju i informatizaciju budu dostupni građanima. No mi ćemo ovim zakonom i svim postupcima to doista i napraviti, ali ćemo tek omogućiti građanima da na brži, jednostavniji ili da kažem lakši način dođu do lošeg podatka, a taj loši podatak jest nesređena zemljišna knjiga i nesređena katastar zemljišta odnosno katastar nekretnina kad bude uspostavljen. Da bismo to mogli napraviti da građani kroz ovaj zakon na jednostavniji i lakši način dođu do dobrog podatka nužno je sustavno prići državnoj izmjeri i izradi katastra nekretnina i nove zemljišne knjige. Zato mene čudi da Vlada ide sa ovim zakonom i to treba pozdraviti, ali u isto vrijeme Državnoj i geodetskoj upravi koja bi trebala provoditi radove na izradi nove državne izmjere smanjuje u 2013. godini sredstva u državnom proračunu za 8%. Primjerice samo za izradu i obnovu katastra u dolini Neretve smanjuje se za 32%. Na hrvatskim otocima za izradu nove državne izmjere, izradu katastra nekretnina smanjuju se podaci za 50%. Smanjena su sredstva za Nacionalni program uspostave sustava identifikacije zemljišnih čestica za 53%. Održavanje katastra zemljišta i uspostava Katastra nekretnina za 28%, a vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra za 21%. Dakle, što želim reći. Mi ćemo sa normativnim uređenjem doprinijeti da se ovo odradi, ali ćemo s druge strane smanjivanjem sredstava onemogućiti sustavnu izmjeru koja je jedino rješenje za pružanje najbolje usluge građanima kada je u pitanju njihovo vlasništvo, njihove nekretnine. Na repliku odgovara uvaženi kolega Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Dakle, postoji jedna stara poslovica koja kaže da se čovjek pokriva koliko mu je plahta duga. Tako i u ovim stvarima očito moramo ići na najracionalnija moguća rješenja. Moramo gledati prema naprijed bez obzira što nemamo na svim područjima mogućnosti da odmah napravimo jedan kvantni korak naprijed. poznata mi je situacija u Sesvetama. Tamo su izvršene obnove nekoliko zemljišno-knjižnih općina. Išlo se u biti s prioritetima koje su dakle procjene, di je važnije da se obnova da se obnova napravi. Učinjeno je to vrlo dobro i efikasno. Nema razloga da sa svim tim stajemo zato što negdje još nismo do kraja izvršili katastarsku izmjeru, a vjerujem bez obzira što su sredstva smanjena nisu ukinuta do kraja ali očito ćemo morati postepeno, postepeno ubrzavati i poboljšavati situaciju i na tom području. Ali vjerujem da sa ovim zakonom ne bi smjeli stajati zbog zbog situacije da određena financijska sredstva ne dozvoljavaju ubrzani rad recimo na izmjeri katastra nekretnina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Hvala. Vrijeme rezervirano za klub HDSSB-a podijelit će kolege Igor Češek i Zoran Vinković. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega mi je drago što ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama ide u dva čitanja jer smatram da će struka moći donest određene zaključke i da će ministar uvažiti riječ struke, iako bih bio sretniji da se ovaj zakon, da on bude potpuno novi zakon jer su u ovom prijedlogu vidljive opširne izmjene. Svaki prijedlog zakona za koji smatramo da može potaknuti povoljnije investicijsko okruženje, te pomoći građanima da se što lakše snađu i što prije izvuku iz zapetljane mreže birokracije mi ćemo u HDSSB-u i podržati jer smo mišljenja da smo upravo zbog toga ovdje u ovom Visokom domu kako bismo učinili sve što je u našoj moći da investitori ne okreću leđa investicijama u Hrvatsku, a znamo da nas zaobilaze u velikom luku. Pa tako i sam ministar gospodarstva priznaje da nitko normalan ne želi ulagati u RH. Isto tako Isto tako jedan od glavnih ciljeva bi nam trebao biti i donošenje zakona koji će građanima omogućiti što lakše rješavanje svojih poslova vezanih uz državnu birokraciju jer je svima nama jasno kakva je noćna mora upasti u mrežu pravnih zavrzlama i hodanja od ureda do ureda, od suda do suda zbog naizgled jednog jednostavnog dokumenta. Sređivanje zemljišnih knjiga, usklađivanje katastarskog stanja sa zemljišno-knjižnim stanjem i učinkovitiji rad gruntovnice mora biti prioritet u reformi pravosuđa i pretpostavka učinkovitijeg funkcioniranja gospodarstva kao i državne uprave. Pravni učinci upisa prava u zemljišnu knjigu od izuzetne su važnosti za građane i pravne osobe uključujući i državu jer im omogućuje zaštitu, ostvarenje, promjenu i prestanak stvarnih prava te publiciranje i zaštitu povjerenja u pravnom prometu. Institut zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj je star još od vremena Austro-ugarske i tek je unazad nekoliko godina doživio pozitivan pomak kako kaže i sam predlagatelj od vremena u kojem su građani čekali danima samo na predaju podneska ili uvid u zemljišne knjige, a na rješenje uknjižbi čekalo se i više godina. Danas su svi zemljišno-knjižni podaci preneseni u digitalno formu i svakome dostupni putem interneta. Dakle, određeni pomaci su vidljivi i to je za svaku pohvalu. U svom obrazloženju a osobno se slažem i time ministar upućuje na nužnost novog pristupa pravnom okviru zemljišno-knjižnog sustava utemeljenog na novim informatičkim tehnologijama sa ciljem stvaranja moderne i transparentne baze zemljišno-knjižnog registra. Elektronička prijava, elektronička rješenja, spis i digitalna arhiva ostvaruju nove mogućnosti racionalizacije mreže zemljišno-knjižnih sudova kako u prvom stupnju tako i u žalbenim postupcima. Također predlažu se izmjene dijela Zakona o zemljišno-knjižnim kojima se uvodi zajednički informacijski sustav i baza zemljišnih podataka. Baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske predstavlja organizacijski i tehnološki objedinjen skup podataka na državnoj razini koji se sastoji iz zemljišne knjige vođene elektroničkom obradom podataka i katastra nekretnina vođenog elektroničkom obradom podataka digitalni katastarski plan s pripadajućim katastarskim podacima. I sve ovo ovdje podržavamo što je ministar u obrazloženju napisao, međutim, ocjena potrebitih sredstava za provođenje zakona. Niste napomenuli da za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH. Nadalje, Nadalje, kaže da predloženi institut digitalne arhive i skeniranje zemljišnih knjiga kao elektroničkog poslovanja zemljišno-knjižnih sudova financiraju se kroz definirane projekte zajma Svjetske banke za obnovu i razvoj i donacija Europske komisije. Dakle, ipak se radi o nekakvom zajmu. bude doveo ijednog poduzetnika u RH onda će taj zajam biti zasigurno opravdan i mi ćemo ga svakako podržati. Problematika je opsežna vezana uz zemljišne knjige, vezana uz gruntovnicu, vezana uz katastar. Jedan od problema je i kupnja zemljišta na temelju posjedovnog lista. Takav je ugovor moguće provesti kroz zemljišnu knjigu samo ukoliko se podaci iz ugovora u potpunosti slažu sa podacima koji se o nekretnini i vlasniku vode u zemljišnoj knjizi. No, vrlo je čest slučaj da se npr. nekretnina kupuje prema stanju katastra zemljišta ili prema nekim ranije sastavljenim javnim ili privatnim ispravama, a nakon toga se kupoprodajni ugovor ne može provesti u zemljišnoj knjizi. Moguće je da su posjednik i vlasnik čestice različite osobe ili se može dogoditi da se podaci o zemljištu razlikuju u broju čestice ili površini zemljišta. S obzirom da je postupak pred Zemljišno-knjižnim sudom strogo formalan, a sud je dužan paziti da su podaci o nekretnini i vlasniku koji su upisani u ugovor identični onima koji se nalaze u zemljišnoj knjizi pa je moguće ukoliko se ti podaci razlikuju da zahtjev za upis vlasništva na temelju takvog ugovora bude odbijen. Dakle, to je jedan od problema koji se javlja u RH i građani su ga osjetili na svojoj koži. Ministre mora se poraditi na tome da se što prije takav sustav negativan sustav ispravi kako bi građani pravovaljano mogli kupovati svoje nekretnine i upisivati u zemljišno-knjižne. I još moja primjedba što se još nažalost ne može na temelju izvatka verificiranog uloška sa službene stranice Ministarstva pravosuđa sklopiti neki ugovor jer još nije propisano da tako dobiven podatak ima dokaznu snagu javne isprave. Dakle, i to je prijedlog upravo zbog te digitalizacije da se ide da takav dokumenat ima pravnu valjanost. Ministre naveo sam nekoliko problema vezanih uz zemljišno-knjižni Zakon, nadam se da ćete to uspjeti riješiti sve ove navedene probleme. Ali nešto više o zemljišno-knjižnoj problematici reći će moj kolega Vinković. Raspravu u ime kluba nastavlja poštovani kolega Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospdine ministre. Evo kao što je rekao moj kolega podržat ćemo ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama ali evo ja u ime kluba želim upozoriti na niz dakle stvari koje se dešavaju u svakodnevnom životu, kojim nisu samo opterećeni građani RH nego i sve jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave pa čak i sama država. Tu je jedna praktično od bitnih stvari provođenje, odnosno neprovođenje državne geodetske izmjere. Podsjećam da je prije nekoliko godina za tu namjeru podignut u nekoliko navrata i kredit Svjetske banke za državnu izmjeru, da su potpisani mnogi, dakle za geodetsku regionalne samouprave jedinica lokalne samouprave, da se u tijeku, dakle i provedbe tih ugovora, sama država praktično okrenula i umjesto izmjere koja je trebala ići po pojedinim katastarskim općinama koji bi obuhvatili cjelokupno zemljište u cjelini država se odredila za. Neke jedinice lokalne samouprave to nisu prihvatile tamo, posebno one koje imaju jake čelnike lokalne samouprave kao što je Đakovo, pa nisu prihvatili nego su zahtijevali dakle provođenje tog cjelokupnog ugovora i nisu prihvatili da se ide samo na izmjeru izmjeru državnog poljoprivrednog zemljišta u čije programe sama nadležna ministarstva nisu ulagala sredstva nego je bilo prebačeno kroz Geodetsku upravu 40% u tim ukupnim ugovorima. A na lokalnu i regionalnu samoupravu otpadalo je po po 30%. Sljedeći problem koji se ovdje javlja, dakle i nakon provedbe takvih izmjera radi nedostatka sredstava, radi nedostatka strukture koja bi omogućila dakle provođenje te Geodetske uprave i upisivanje u zemljišne knjige te mnoge premjere nisu provedene. Slično kao i statistička obrada zadnjeg popisa stanovništva sa svim onim elementima jer bili smo svjedoci da je niz i jedna velika većina materijala propala u određenim vlažnim prostorijama. U svakom slučaju ne treba ovdje biti posebno niti pametan niti bistar, svi oni koji odlaze u gruntovnicu ili u katastar znaju da u mnogim sredinama, izuzet ću sada sve one redove, davanje onih brojeva itd., ali da je najveći problem upravo neusklađenost katastra i gruntovnice. I normalno da država koja želi ne samo u EU nego koja želi privući određene investicije mora shvatiti da je to jedan od najvećih prioriteta koji se nalazi i pred ovom Vladom, ali isto tako i pred ovim Saborom. Stoga posebno čudi upravo što evo nakon nijednog ovog zakona koji doista ide ja ne bih rekao samo korak nego korak i po naprijed se smanjuju sredstva u državnom proračunu upravo za one mjere koje trebaju slijediti nakon ne samo ovoga zakona nego koje su trebale možda i slijediti prije ovoga zakona, a to se prije svega odnosi na cjelokupni postupak geodetske izmjere svih katastarskih općina koje nisu provedene a u mnogim katastrima i gruntovnicama još uvijek imate i toga svi moraju biti svjesni podatke al se opet nitko neće naljutiti još iz doba Austro-Ugarske Marije Terezije ono što su turci kao osvajači ostavili na ovim područjima a na osnovu tih podataka i ne treba ih gledati samo kao osvajače nego su imali uređene zemljišne knjige na osnovu kojih su obračunavali porez doduše tada je porez bio 10%, nisu imali PDV od 25% kao što je to uvela ova Vlada, odnosno ova Koalicija. Jedan od sljedećih problema koji se javlja, a on se posebno javlja pa čak kad i država ima određene investicije, da ne govorim i o regionalnoj, lokalnoj samoupravi što još uvijek nemamo efikasan sustav, to ne mislim na onaj socijalističko-komunistički ili komunističko-socijalistički sustav izvlaštenja sa određenih čestica. Imali smo tu slučaj i sa autocestama, imali smo slučaj sa nizom drugih investicija. Smatram da se treba poraditi na zakonu koji će definirati što je opći, što je društveni interes i na taj način omogućiti pravednu tržišnu naknadu za one koji praktično ne mogu i na određeni način sprečavaju dugotrajnim sudskim postupcima što nije bio slučaj u određenim postupcima kada se radila autocesta sprečavaju praktično i određene investicije. Jedan od svakako sljedećih a vezano je odmah i u ovaj novi Zakon o legalizaciji objekata, to je i cijena izvadaka dakle svih onih usluga koje dobivate ili u gruntovnici ili u katastru ali isto tako i geodetskih geodetskih usluga gdje te cijene, izmjere određenih čestica premašuju nekoliko puta mjesečnu plaću prosječnu plaću u RH. Dakle ono na što svakako apeliram je da već već u rebalansu proračuna se vrate praktično sve ove stavke bez kojih neće biti moguće provesti kvalitetno cjelokupni program i sustav geodetske izmjere i ono za što se svakako zalažemo a posebno stoga što smo vidjeli i određene stvari da često elektronički zapisi nisu dovoljno sigurni obzirom da hakeri upadaju i u pentagon, ja ne vjerujem da s obzirom na naše sustave zaštite i sigurnosti apeliram na to da se uz elektronički oblik to vodi i na uobičajeni način jer vrlo brzo bi mogli ostati bez svih mogućih zapisa. Evo nadam se da će ovaj zakon ali i sustav izmjere pomoći da imamo evo manje ovakvih izjava hrvatskih ministara kao što su sljedeće, a vjerojatno je čovjek imao u vidu i nepostojanje geodetske izmjere. Nitko normalan neće investirati ni živjeti u ovoj državi, nitko normalan neće se liječiti u hrvatskim bolnicama jer vjerojatno ni one nisu upisane, mnoge su još oranice. Nitko normalan neće djecu slati u hrvatske škole jer vjerojatno mnogo škola nije upisano. I kaže još jedan ministar nitko normalan neće tražiti pravdu na hrvatskih sudovima. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku. Poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. određeni radovi koji se upravo i provode u ovom trenutku a to su usklađivanje podataka i informatizacija i katastra i zemljišne knjige. dobro temeljito sređivanje potrebna su velika značajna sredstva. To su doista radovi koji su skupi, koji se sastoje primjera izmjene na terenu, izlaganja itd., Spomenuli ste također postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i ja moram reći da je zakonom iz 2011. Godine, dakle onim prvim zakonom bilo predviđeno da se naknada koja se ubire i koja je prihod državnom proračuna za zadržavanje pojedine zgrade, objekta u prostoru ujedno i trećini bila namjenska upravo za sredstva koja bi omogućila novu državnu izmjeru iz …/Govornik I to nisu bila mala sredstva. Pogotovo su ona značajna u trenutku kad nema sredstava u državnom proračunu. Stoga mi je, ja sam to onda i u raspravi predlagao da ovaj novi zakon koji ide za tim da se ozakone nezakonito izgrađene zgrade, dio sredstava koji država ubire se upravo namijene za novu katastarsku odnosno novu izmjeru u RH jer smo svjedoci da nema sredstava u državnom proračunu dovoljno koliko treba da se ubrza taj postupak, pa me čudi doista da država od tih sredstava koja su, koja ubire za ozakonjenje tih zgrada nisu u svrhu upotrjebljena. Jer je u velikom djelu krivac, ovako velikom broju neizgrađenih, nezakonitih zgrada bez građevinske dozvole činjenica da nam je nesređen katastar i zemljišna knjiga i dok ljudi urede imovinsko pravno stanje na svim parcelama praktički odustanu i onda krenu u bespravnu gradnju. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani zastupnik Zoran Vinković. Dobro taj kredit Svjetske banke nije bio baš utrošen samo za Državnu geodetsku izmjeru nego je utrošen i za neke druge stvari, no o tom po tom. To svakako znaju oni koji su tada bili u Vladi RH. Ali ja želim upravo ukazati na sadašnji problem gdje mnoge jedinice lokalne samouprave obzirom i na pad sredstava u proračunu jedinica lokalne samouprave što zbog povećanja nezaposlenosti, što zbog praktično gospodarske neaktivnosti, nedostatka investicija upravo muku muče kako nastaviti nastaviti ovaj program jel dosita tu se slažem s vama, ne radi se tu o malim sredstvima. I upravo država je ta koja mora pronaći način kako isfinancirati jel da je Marija Terezija ili ovaj Sulejman da su tražili od građana da mjere svoje nekretnine nikad ne bi osigurali porez, a evo uskoro će se uvoditi porez na nekretnine, neće biti Suljemanov nego će biti LInićev. Samo ne znam kako će naplatiti kada u gruntovnici i u katastru to uopće nije usklađeno gdje imate možda na jednoj čestici obiteljskoj kući 100 vlasnika jer mnoge građevine nisu dobile niti uporabnu, vjerojatno su i građene bez građevinske dozvole. A što se tiče legalizacije, mislim da ovdje svi a ja sam to i govorio na odboru i na raspravi da svi trebamo jasno i glasno reći, nema nikakvih ustupaka prilikom legalizacije. Dakle možete osim ono što je spriječeno u jedinicama lokalne samouprave gdje imate državne zgrade na koje se neće plaćati taj porez, koje su bespravno napravljene itd., dok su mnogi građani dovedeni u nepovoljnu situaciju. Ali i građeni moraju shvatiti … /Upadica: dvostrukog reda, dakle da postoje oni koji su platili svoje obaveze i onima kojima će se to sada oprostiti. Tu država mora pronaći način i za financiranje ovih stvari. Hvala lijepa. Dvije obavijesti. Prvo, sukladno članku 207.stavku 2. Poslovnika u 12,26 sati isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. I druga obavijest, predsjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove EU poštovana kolegica Dragica Zgrebec potpredsjednica Doma obavještava da će se 12.sjednica odbora za regionalni razvoj i fondove EU održati danas 31. siječnja u 14.sati u dvorani Eugena Kvaternika. Sada nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo konačno jedan zakon koji je odista bitan, a da ne izaziva polemiku one naravi koja ne bi bila konačno ni prihvatljiva u ovako važnoj instituciji kao što je Hrvatski sabor i koja se održava na razini koja može proći. Vrlo vjerojatno iz razloga što smo svjesni da je namjera ovoga zakona pa i sadržaj primjeren vremenu i primjeren ambicijama države da se uredi i da normalno funkcionira. Radi se o još jednoj noveli zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, koja u konačnici dovodi u poziciju jednu generaciju konačno nakon više generacija da relativno brzo, efikasno, bez suvišnih zamaranja i bez suvišnih troškova poredi svoje zemljišne knjige, utvrdi svoje vlasništvo i konačno počne gospodariti zemljištem. Zašto to govorim? Govorim iz iskustva ne kao politička osoba nego kao građanin zemlje jednak kao i ostali koji ima i neke svoje životne priče, pa sam se sa ovom problematikom susretao kroz život moje obitelji, a i sam u konačnici kada sam došao u priliku da sređivam ostavštinu od pokojne majke, onda sam shvatio da je na većini parcela koja je predmetom te ostavštine upisan moj pokojni pradjed ili moj pokojni djed i njegova braća koji su odavno na moju žalost moju osobnu prošlost. I takva je situacija u velikom dijelu prisutna u Dalmaciji ali i u drugim krajevima Hrvatske. Evo i drugi kolege su tijekom rasprave ukazivali na probleme kada je tema zemljišne knjige i katastar. Nakon što je u proteklih desetak godina su provedena dva projekta. Jedan je bio projekat sređivanja zemljišnih knjiga od 2003.do 2010., a onda je 2007.potpisan ugovor tako piše u uvodu zakona, onda je 2007.potpisan ugovor o stvaranju zajedničke informatičke baze podataka, katastra i zemljišnih knjiga. Konačno dolazimo u poziciju da ljudi u ovom vremenu informatičke tehnologije upotrebom računala mogu provesti gotovo sve bitne operacije koje se tiču i ulaza u zemljišne knjige i prijavljivanja predmeta, dobivanja informacija. Dolazimo u situaciju i ono što je novina u ovom zakonu a to je da imamo na jednom mjestu u bazi podataka objedinjene podatke i zemljišnih knjiga i onog digitalnog katastra. Dolazimo u situaciju da one velike knjige koje su meni osobno kao čovjeku koje voli retro i ima simpatije spram toga, vrlo simpatične, a koje čuče još uvijek u ormarima nekih odjela zemljišnika po općinskim sudovima. Tako primjerice imao sam prilike vidjeti kako to izgleda u mom Šibeniku i shvatiti da bi možda onim službenicima morali dati nekakav dodatak na plaće zbog izloženosti grinjama jer vrlo vjerojatno većeg izvora grinja na području grada Šibenika nema od knjiga na kojima baziramo informacije o nekretninama uvid u vlasništvo i ostalo. Implementacijom ovih novih tehnologija nije na odmet spomenuti, dolazimo u situaciju da čitav sustav postaje ne samo efikasniji i racionalniji nego da imamo i određene uštede u državnom proračunu. Ali nemjerljivo je, više vrijedno to što građanima koji su poreski obveznici, koji plaćaju porez da bi imali efikasnu i uslužnu državu pružamo puno kvalitetniji javni servis, dovodimo ih u situaciju veće pravne sigurnosti, dovodimo ih u situaciju da puno komodnije, puno jednostavnije, efikasnije, jeftinije obavljaju svoje privatne poslove. Još jedna novina koja mi je privukla pažnju, a to je elektronska oglasna ploča suda pa ću se samo nakratko spomenuti nekih slučajeva vrlo vjerojatno ne spominjući imena ali znate na što mislim, u kojima je upravo ta oglasna sudska ploča bila trik na kojem se događao teški kriminal, na kojem se ostvarivala ne samo pravna nesigurnost nego se direktno oštetilo i neke građane Republike Hrvatske i ta elektronska oglasna ploča koja će putem interneta biti trenutno dostupna svim zainteresiranim građanima je zapravo još jedan doprinos pravne sigurnosti i transparentnosti rada javnih servisa. U svakom slučaju i kao saborski zastupnik, ali i u ime kluba HNS-a pozdravljam i ovu novinu. Ovaj zakon predviđa i spuštanje ovlasti na sudske savjetnik i zemljišno-knjižne referente ovlasti da rješavaju slučajeve s čim se ubrzava između ostalog i postupanje u tim slučajevima, a suce stavlja na jednu malo višu poziciju rješavanja složenih slučajeva. Naravno, ozbiljnosti ovog zakona svjedoči činjenica da je propisano da ti sudski savjetnici i zemljišno-knjižni referenti moraju imat završen preddiplomski studij ili upravni ili studij prava što također pozdravljamo. Kako god, o detaljima su govorili kolege i sama namjera, a i propisani mehanizmi ovoga zakona svjedoče da ovaj zakon pokušava pratiti vrijeme u kojem živimo, potrebe i da pokušava bar u ovom dijelu Hrvatsku izvući iz konteksta zemlje koja je nepovoljna za investicije, koja poduzetnicima, kapitalu, a i svakoj privatnoj inicijativi stvar poteškoće. Držimo da će primjena ovog zakona pospješiti investicijsku klimu u Hrvatskoj, ali iznad svega da će pružiti puno kvalitetniji javni servis građanima koji i danas nažalost u mnogočemu mogu i imaju pravo biti nezadovoljni. U ovom dijelu primjena ovog zakona … onakav servis kakav zaslužuju, kakav priželjkujemo za njih i da dalje ne duljimo. Još jednu stvar želim napomenuti, to je da smo zadovoljni u HNS-u što ovako ozbiljan zakon i bitan zakon ide u dva čitanja pa će i struka koja se praktično bavi ovom materijom imati prilike ukazati eventualno na neke detalje i dati određene korekcije. Klub HNS-a u prvom krugu apsolutno podržava i namjeru i sadržaj ovog zakona. Hvala na pažnji. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. I na ovo izlaganje repliku ima poštovani kolega Branko Bačić. Pa evo ja bih gospodine potpredsjedniče kolegi Baranoviću rekao da se slažem sa njegovim izlaganjem, osim u dijelu u kojemu on kaže da ćemo ovim zakonom konačno riješiti pitanje vlasništva, pitanje uređenja zemljišne knjige i katastra nekretnina. Kada bi to kolega Baranović tako bilo onda bi ovakav zakon bio puno prije i ranije donesen i on bi riješio pitanje i zemljišne knjige i katastra. temeljni posao koji treba napraviti to je napraviti novu izmjeru u cijeloj Hrvatskoj i to je jedan dugoročni posao koji je još i Austrougarska provodila 70 godina, dakle negdje tamo od 1830. do kraja 19. stoljeća. Jedna Švedska je taj posao obavljala više desetljeća. Mi smo u Republici Hrvatskoj za sada tek 3% teritorija izmjerili i negdje oko oko 100-tinjak katastarskih općina u Republici Hrvatskoj ima novu katastarsku izmjeru i možemo reći da ima novu zemljišnu knjigu. To je postupak koji je dugotrajan i na kojemu i Vlada i Sabor mora inzistirati da se taj posao ubrza, da se bar 20% zemljišta u Hrvatskoj premjeri. To su urbane sredine, to su infrastrukturni koridori, dakle sve ono na čemu postoji potreba za investiranjem, barem taj dio treba izmjeriti, taj dio premjeriti i za taj dio napraviti zemljišnu knjigu. Prema tome ovaj zakon je dobar, treba pohvaliti da mi idemo za time da se usklade zemljišne knjige, da oni budu dostupni građanima prvenstveno i pravnim osobama ali ono bitno, meritorno, mi nećemo ovim zakonom riješit, toga moramo biti svjesni. Jer to što ćete vi gospodine Branoviću kroz pet minuta dobiti podatak o imovinskom pravnom stanju vaših čestica u Šibeniku ili iz Zagreb ili iz Osijeka gdje sad možemo taj podatak dobiti, mi nećemo riješit bitno. bitno. To je ono što mislim da treba istaknut. Dakle podržimo da Vlada u tom pravcu ide, ali je prvenstveno potrebno sredstva osigurati za novu državnu izmjeru, novu zemljišnu knjigu i novi katastar u ovom preostalom dijelu Hrvatske. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bačiću, da, vjerojatno ste u pravu, upotrijebio sam krivi izraz, lapsus lingue kako bi rekli. S jednom stvari se ne bih složio jedino s vama, a to je da nam bude ambicija da izmjerimo 20% zemljišta u Hrvatskoj. Ja bih osobno bio zadovoljan tek kad bi stvari doveli potpuno u red, ali pretpostavljam da vi kao čovjek iz te struke čini mi se da ste vi geodet po struci, vrlo vjerojatno možete objektivnije procijeniti efikasnost i učinkovitost sustava kojeg danas imamo. U tom dijelu bih se složio s vama i podržao inicijativu, odnosno stavio kao jednu ambiciju pred ovaj časni Dom i pred izvršnu vlast Republike Hrvatske da te postupke i te aktivnosti ubrzamo kako bi riješili taj problem. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Sada je došlo vrijeme da čujemo stajališta kluba HDZ-a i poštovanu kolegicu Anu Lovrin.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 Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Zakon u prvom čitanju kao jedan daljnji napredak u sređivanju zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja u Hrvatskoj i cjelovitosti i transparentnosti prometa vlasništva nekretninama. negdje je bilo rečeno da će se sad ovo sredit ovim zakonom. Kamo sreće kad bi to tako bilo. Sami zakoni napisani zakoni ako nisu osigurani financijski i kadrovski resursi za njihovu provedbu i čvrsta volja da se oni provedu ne znače ništa. Ali evo budući da imamo dobra iskustva dosadašnja da su u ovom području zakoni i provođeni, pa evo čuli smo da su prvi projekti sređivanja zemljišnih knjiga i katastra počeli čini mi se 2002., treće. 2010. je taj projekt završen. Čuli smo to i nekih rasprava saborskih zastupnika koji tako vole paušalno govoriti da neki koji su bili u bivšoj vlasti onda znaju da su se sredstva ova iz ovih projekata trošile i na neke druge stvari. Bilo bi dobro tko što zna da i kaže, ali svakako je naivno misliti da bi se sredstva iz zajma Svjetske banke ili darovnice, CARDS darovnice mogle trošit na nešto drugo za što nisu ugovorom predviđene. Tko je ikada radio u provođenju ovih projekata dobro zna da je to nemoguće teoretski i praktički. ovaj je projekt bio težak oko 50 milijuna eura. Zaista danas svjedočimo potpunoj transparentnosti uvida u stanje vlasništva u zemljišnim knjigama. Možemo svakodnevno pratiti naše zemljišno-knjižne predmete, koji im je status i gdje su. Svjedočimo i sve većoj usklađenosti zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka u pojedinim dijelovima zaista i promptnoj ažurnosti toga usklađenja između katastra i zemljišnih knjiga. Naravno, ne možemo bit zadovoljni jer to još uvijek nije u svim područjima i zato se rade i daljnje poboljšice pa i u legislativnom okviru. Mislim da ovaj prijedlog zakona sadrži i nekoliko dragocjenih rješenja i prijedloga. Ja ću reći da prije svega ovdje mislim na uređenje postupka obnove zemljišnih knjiga, dakle jer se a i inače se do sada baš u ovom dijelu zemljišno-knjižnog prava događalo da su zemljišno-knjižni sudovi ili gruntovnice kako se to ovdje to zove u pojedinim sudovima bile države u državi i nije bilo pa ni pravno obrazovanim ljudima nije bilo dovoljno da pročitaju zakon i sve pravilnike već su morali svakodobno se propitivati o praksi pojedinog zemljišno-knjižnog odjela da bi mogli riješit svoj predmet. Dakle, posebno u obnovi zemljišnih knjiga, obzirom na različitu praksu pojedinih zemljišno-knjižnih sudova, a na dobre prakse dobrih sudova gdje se onda vidjelo da se to riješilo učinkovito i dobro i na zadovoljstvo vlasnika na tim područjima. Dakle, onda su se te odredbe ugradile i u zakonski tekst da zaista neki suci i zemljišno-knjižni referenti ne bi morali imati nelagodu da zapravo u praksi rade nešto što nije zakonom tako i određeno kada se zakon strogo čita. Prema tome, da ponovim. Uređenje obnove zemljišnih knjiga jednoznačno da bi svi jednako postupili, dalja razrada instituta ispravnog postupka kao postupka kojeg zaista treba u široj mjeri primjenjivat su dragocjene izmjene u ovom prijedlogu prijedlogu izmjena i dopuna. Naravno i daljnja i potpuna digitalizacija. Sada smo došli na taj stupanj, dakle tehnološki stupanj i opremu da zaista možemo pristupiti potpunoj digitalizaciji. Bilo je tu izražene bojazni oko digitalizacije hoće li nestajat podaci. Ima li hakera, hoće li tko upast u taj sustav. Pa mnogi važni sustavi su elektronički. Naravno postoje i načini kako se protiv toga bore. Naravno da svi znamo da će biti rezervni sustav, ali rekao bih da je hakera pod navodnicima bilo itekako prije kada su zemljišne knjige bile u papirnatom obliku, obliku, velike zemljišne knjižurine. Ja sam se recimo zapanjila kad sam prvi put se s time susrela da jednostavno nema pojedinog lista u zemljišnoj knjizi, da je on istrgan, pa se onda kaže pa ništa, obnovit ćemo ga kada se utvrdi, a između toga je već do ne znam kojih prometa prometa dolazilo itd. itd. Dakle, lopovluka će uvijek biti. Treba učinkovite sustave iznalaziti da se protiv njih bori. Dobro je također odredba o jasnom razgraničenju poslova ovlaštenih zemljišno-knjižnih referenata, savjetnika i sudaca. Ja to posebno pozdravljam i drago mi je da evo će država konačno prepoznati jedan zakon koji prepoznaje naše prvostupnike po Bolonji, jer smo mi svojedobno radili sistematizacije u državnim službama pa su se propisivali uvijek srednja sprema ili visoka kao da nitko u ovoj istoj državi nije uredio visoko obrazovanje, odnosno po sustavu da imamo prvostupnike koji bi također trebali naći svoje mjesto negdje na tržištu rada. Pa evo drago mi je da se to čini mi se događa upravo ovdje. Ali i također i sudskih savjetnika kojih evo stupanjem na snagu odredaba o potpunoj primjeni Sudačke škole za suce gdje sucem neće moći postati više nitko prvi puta a da nije prošao Sudačku školu i obzirom na to da smo dugo govorili da će ostati jedan veliki broj kvalitetnih osoba vrlo kvalitetnih koji znaju posao u statusu sudskog savjetnika da se evo ovim zakonom i njima određuju poslovi. Jednako tako osvrnula bih se i evo molim objašnjenje ili neko osiguranje za to, dakle svakako su dobre odredbe o dostavi o tome da da se ne može dostava izbjegavati, da mora biti učinkovita i da se predmet mora zaključiti. Međutim, obzirom kao i dosada da se rješenje o upisu dakle strankama dostavlja nakon pa i u odnosu na osobu koja se briše iz upisa pitam ima li kakve naznake, ostaje li naznaka ili upozorba da je taj upis proveden a da nije da nije dostavljeno stranci koja je brisana koja će se moguće na to žaliti. Jer se može dogoditi da netko nekoliko mjeseci niti ne zna da je izbrisan, moglo se dogoditi tko zna kako i na temelju čega da je on izbrisan, a da to ni ne zna i da onda naknadno ulaže žalbu a da se može već promet odvijati. Jer netko tko vjeruje zemljišnim knjigama a ima pravo na takvo povjerenje u zemljišnu knjigu niti ne sumnja da s tim upisom nešto nije u redu. Evo, pa mislim da bi tu netko upozorenje o tome trebalo trebalo biti. Ono što se nikako ne možemo složiti i ne znam koja je namjera predlagatelja zakona bila, a to su troškovi. Dakle, ovim zakonom člankom 8. to nitko nije ni spomenuo, a određuje se da u zemljišno-knjižnim postupcima svaka stranka snosi svoje troškove. Malo pomalo to nekako se kroz zakone provlači. Sjetite se da smo nedavno mijenjali Zakon o upravnim sporovima gdje se ubacila odredba da svaka stranka snosi svoje troškove pa sam rekla građanin tuži državu jer mu nije dala njegovo pripadajuće pravo, država izgubi spor, dakle mora građanin dokaže da je imao pravo ali mora sam snositi troškove odvjetnika koji mu je pisao tu tužbu itd. Mislim da je to apsolutno nepravično. Nepravično je i sada kada vodi netko nekakav postupak zemljišno-knjižni protiv neke osobe koja mora uložiti neka sredstva da bi se obranila itd., i ako se dokaže da taj koji je pokrenuo postupak nije bio u pravu nikom ništa, ali će netko ničim izazvan imati trošak i ne znam koji je razlog toga. S druge strane pohvaljujem apsolutno uvođenje prigovora i remisorno pravno sredstvo. Dakle, dosada ste imali situaciju koja je isto za građane bila nepravedna gdje je zbog greške suda u jednom broju nije se moglo nikako to ispraviti nego je građanin morao ulagati žalbu. Za tu žalbu je imao troškove i kada bi uspio u sporu opet nikom ništa jer država nije druga strana, mislim sud nije druga strana i građanin je imao troškove koje nije mogao od nikoga naplatiti. Zato pozdravljamo uvođenje ovog prigovora kao remisornog sredstva gdje onda sud sam može kad uvidi grešku to i riješiti. Jednako tako držimo vrlo dobrim uvođenje Visokog zemljišno-knjižnog suda radi ujednačavanja sudske prakse i radi jedinstvenog tog rješavanja radi uvođenja pravne sigurnosti. Kao što sam rekla da je svaka gruntovnica bila država u državi tako su i županijski sudovi različito rješavali građani Hrvatske jednostavno nisu imali jednak pravni položaj u svakom dijelu Hrvatske. Zato smatramo da je to dobro i zbog jedinstvene prakse sudske, a i zbog specijalizacije sudaca sudaca koji će u ovim najsloženijim predmetima rješavati. Evo, to su razlozi zbog kojih ćemo u ovom prvom čitanju mi podržati ovaj zakon kao daljnji napredak u sređivanju zemljišno-knjižnoga stanja. Zaista ovo je jedno lijepo područje u kojem možemo iz godine u godinu smo nazočni i gledamo napredak. Ne trebamo biti obeshrabreni što to dugo traje, rekli smo da su i uređenije zemlje i bogatije zemlje sređivale svoje registre desecima godina, a ja ću samo podsjetiti da u našoj zemlji na stanje koje se jednostavno zateklo '90-e bez obzira na OGZ austrijski, bez obzira na pravna pravila koja su postojala ja sam recimo kupila stan '79. godine i tada u zgradi od iks stanova koji naravno nisu bili etažirani, nikome to tada nije padalo na pamet, vjerojatno je na čestici pisalo livada ali sam ja znala tada da i po tadašnjim pravnim pravilima imam pravo položiti ugovor jer nije bio podoban za upis u zemljišnu knjigu. Pa sam došla u sud pitati da položim ugovor a kolege su mi rekli da šta mi pada na pamet, da kud bi oni stigli da sad još imaju knjigu položenih ugovora kad je tako i tako jedva te knjige uspiju uspiju upisivat ovaj promet. E možda mnogi ne znaju da je nalog sudovima za otvaranje knjiga položenih ugovora stigao tek onda kad je donesen Zakon o pravu na otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo, e onda se netko sjetio da je postala kritična masa građana koji su skupili stan za razliku od onih nekolicine prije toga vremena, pa se onda i izdao nalog sudovima da otvore knjigu položenih ugovora eto kao što sam rekla bez obzira na to što su pravna pravila i propisi postojali i prije. Da tome ne bi bilo tako, mi pozdravljamo svake napore za dalje poboljšanje u ovom prozoru. Molim vas obratite pozornost na ove troškove jer mislimo da je nepravično da se konstantno pojedinim zakonima građanima navaljuju nedužnim, dakle hoću reć onima koji nisu uopće krivi za postupak i u njemu praktički ne sudjeluju nego su prisiljeni sudjelovat da poslije moraju snositi te troškove. Hvala. Zahvaljujem. Svoju želju da replicira na ovo izlaganje izrazio je kolega Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo uvažena kolegice nema tu baš puno neupućenosti, dovoljno je ovako uzeti i zbrojiti sredstva kredita Svjetske banke, sredstva regionalne samouprave, sredstva lokalne samouprave i to podijeliti sa prosječnom cijenom izmjerenih i premjerenih kvadrata i vidjet ćete da tu nešto ne štima, da je puno manje premjerenih kvadrata od sredstava koja su trebala biti uložena u geodetsku izmjenu. To možda gledate sa pravničke ili sa bivše ministarske strane i možda ste uvjereni da je taj kredit potrošen sav u geodetsku izmjeru. Ja vam tvrdim da nije. I to je egzaktni primjer i danas dakle prvi ugovori koji su potpisani to je negdje tamo barem većina tih ugovora, to je negdje početkom 2004. godine. Do sada dakle većina tih ugovora, ne govorim o onim izmjerama koje su se dešavale 1996. koje nisu, nažalost nisu provedene, gdje su sredstva otišla u vjetar a te izmjere i ti podaci su već sada zastarjeli. Dakle ova 2013. godina i mnogo zemljišta ne samo državnih, nego zemljišta, čak ste imali i određene prijedloge koji su ponovo išli na teret lokalne samouprave da se čak i građani uključe u tu geodetsku izmjeru itd. Dakle, uzmite podatke sredstava, uloženih sredstava i onoga što je premjereno pa ćete vidjeti ni Einstein ovaj ne bi teoriju relativnosti doveo da je imao takve geodetske izmjerivače svemirskog prostora. Na repliku odgovora poštovana Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega možete vi paušalno tu računat, govorit šta god hoćete. Ako ste ikada radili sa Svjetskom bankom na realizaciji projekta za koji je kredit dala Svjetska banka i CARDA projekt onda vas ja uvjeravam da se neće moć dogodit da ste ijedan euro ili kunu potrošili u svrhu koja tim projektom nije bila ugovorena. To vam ja tvrdim i to je sigurno tako jer biste bili kažnjeni i sredstva bi bila povučena i više ih nikad ne biste dobili, a ja zaista se ovog trenutka nisam kompetentna upuštat s vama u raspravu koliko metar izmjere geodetski košta pa da bih dijelila s tim iznosom ova sredstva. Druga replika, poštovana kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Lovrin, dotakli ste se u stvarnosti u ovoj raspravi zaista jednog velikog problema a to su to su stanovi u zgradama pogotovo u gradu Zagrebu mogu reći. Tu je užasan problem, postupak je dugotrajan i vrlo je skup, vrlo je skup, jer da bi ste dobili one osnovne dokumente koji trebaju do tabularne one izjave treba barem jedno 3 tisuće kuna i to moram vam reći isto sam osobno vadila firma Industrogradnja od okovitom metodom bez računa da se razumijemo. Za dalje sve ostalo što se dobije ako ima neka mala komplikacija između treba uzet odvjetnika. Ja sam se nadala da će možda u ovom zakonu ili nekom drugom zaista razmotriti se na neki način pa činjenica recimo da netko živi u nekom stanu godina, da plaća svoje režije, da nema hipoteke da nema traženja na taj stan i da jednostavno može to nekakvom jednostavnijom procedurom upisati temeljem nekih drugih osim darovnih i ne znam koga sve ne kad se kupuje. To je jedno. I ono drugo što mene zanima, jest to znam da su ove knjige koje su zemljišne knjige jako stare, neke od Marije Terezije itd., međutim zaista razmišljam da da li kad će se unositi dakle elektronski može li se desiti da se ti podaci jednostavno izgube i da li će biti ipak nekako moram reći isto kao i kolega da sam možda malo konzervativnija pa mislim što je zapisano da će se sačuvati bez obzira što su mnoge knjige izgorjele i nestale itd., ali ovdje bi možda trebalo način neki sistem zaštite. Zahvaljujem. Za pojedinačnu raspravu prijavilo se šestero kolegica i kolega, a prvi je Josip Kregar. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Želju za raspravom doista smanjuje činjenica da su svi do sada govornici u većoj ili manjoj mjeri podržali intencije i sadržaj ovog zakona. Ali dvije stvari bih htio naglasiti i postaviti jedno pitanje ili izraziti jednu skepsu i sumnju. Prva stvar je činjenica da se ovdje i raspravlja, a ne samo piše o tome kolika će biti pouzdanost elektronskog rješavanja problema zemljišnih knjiga, ali tu je strateška odluka već davno donesena. Tehnička rješenja su sastavni dio zaštite su sastavni dio svega onoga što se i do sada radi. Ono međutim što ovaj prijedlog zakona nudi, obećava i zašto se zalaže je činjenica da on navodi i smjer budućeg razvoja rješenja problema zemljišnih knjiga. Svojevremeno veliki napredak i poslovna korist bila je uvođena za vrijeme Austro-Ugarske, bilo je uvođenje zemljišnih knjiga. Umjesto riječi ugovora nesretnih tapija u jednom dijelu pojavio se jedan dosta ozbiljan sustav ali nažalost gutenbergovog tipa komunikacije, pisani. Tu je isto bilo grešaka, trganja listova, spaljivanje cijelih arhiva pa i činjenica pa i bez spaljivanja se je moglo prikriti puno zloupotreba koje su se vršile u zemljišnim knjigama, imamo i sudske presude u tom Zbog toga rizici koji postoje trebaju se odmjeriti sa onim dobitkom koji imamo ekonomskim dobitkom osobito uvođenjem elektronskih formi uopće poslovanja u pravosuđu, radilo se o R spisu ili ovdje gruntovnici koje mislim da ne postižu načelo učinkovitosti već i omogućavaju daleko veću transparentnost, preglednost i kontrolu koja se time postiže. Ovdje nije samo naglasak na uštedi i brzini, ovdje je naglasak na činjenici da svi mogu provjeriti kao što one liste dužnika u Ministarstvu financija nisu liste sramoćenja nego liste koje omogućuje da svatko vidi tko su dužnici i da u tome nema selektivnosti i volonterizma. Zbog toga ozbiljno podržavam sve ono što je rezultat i dosadašnjeg iskustva informatizacije odnosno elektronskog načina vođenja zemljišnih knjiga i napretka koje se ovim zakonom u tome indicira. Objedinjavanje katastra i zemljišnih knjiga nije smo jedna mala tehnička racionalizacija već i druga ekonomski puno prihvatljivija logika rješavanja tog problema. Drugu stvar koju vidim u prijedlogu ovog zakona je činjenica da ministarstvo pokazuje daleko veći stupanj hrabrosti no što je to bilo za očekivati ili koji su imali prethodnici, bez ikakve kritike prethodnicima. Ali kao kod liječnika svi smo bili svjesni dijagnoze, ali trebalo je i malo hrabrosti da se uputimo u ne uvijek sasvim izvjesnu terapiju. Sigurno će biti i zaostataka, troškova i loših iskustava ali trebalo je početi napraviti i još ovaj iskorak da se u zemljišnim knjigama uvede red. Ja u tome formiranje zemljišnoknjižnog suda koji će ujednačiti praksu prekinuti ono što ste vi nazvali feudalizacija, smatram to vrlo važnim, bitnim napretkom koji će omogućiti da se bar taj dio funkcioniranja pravosuđa unaprijedi. Budući da sam najavio i jednu malu rezervu ja ju zapravo upućujem na članak 180.b ili u ovom prijedlogu zakona članak 38.koji se tiče uvođenja jednog instituta povjerenika za rješenje zemljišnoknjižnih stvari. Kao što su i neki moji prethodnici rekli da se radi o jednoj zemlji u kojoj vlada mentalitet poštivanja prava, u kojoj vlada poštenje i iskrenost, možda to i ne bi bilo sporno. Ovako mislim da se radi o nedovoljno razrađenom rješenju. Tamo se spominje povjerenik kao svjedok koji će pomoći sudu da odredi šta je čije i gdje su međe i slično, ja tu izražavam izvjesnu sumnju i želio bih svrsishodnu kontrolu osobito jel sada imamo mogućnost tog višeg Možda bi rješenje bilo da se unaprijed napravi plan u čemu će netko biti povjerenik u kojim poslovima, u kojim pitanjima, na kojem području da i oni koji su zainteresirani mogu uputiti prigovore na njegovo imenovanje. A onda naravno ne bi bilo dobro da ti prigovori budu kasnije kada je sve gotovo i postupak dođe u sud. Hvala. Izvolite. Oprostite nisam vidio nisu mi signalizirali, oprostite. Prije toga imamo prijavljenu jednu repliku. Kolega Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Kraka replika uvaženom kolegi Kregaru. On je spomenuo tzv. listu srama i doista to nije nikakva lista srama. To je lista dužnika poreza prema RH. Međutim veći je problem što nakon objave te liste tih dužnika naplaćeno je svega 1%. To dovoljno govori o ja bih rekao možda i o neučinkovitosti određenih mjera Ministarstva financija. Jer od pedesetak milijardi kuna poreznog duga naplatite svega 1%. to nije nikakav uspjeh nego neuspjeh. Zbog toga treba hitno raditi upravo pa čak i kroz one reprograme kroz kroz bilo koje druge modele, ali treba isto tako i definirati što od tih 50 milijardi kuna poreznog duga je nemoguće naplatiti. vratit ću se evo malo i doista svjesni smo ovog velikog problema koji je vezan za geodetsku izmjeru, vezan za neusklađenost i katastra i gruntovnice. To nije samo problem u Zagrebu u onim redovima u gruntovnici i katastru, to je problem koji je vezan za gotovo sve jedinice lokalne samouprave. No moramo biti svjesni sljedeće činjenice, da u taj problem rješavanja cjelokupne geodetske izmjere moraju biti uključeni svi, i država i lokalna i regionalna samouprava, ali i svjesni činjenice da danas i lokalna i regionalna samouprava teško mogu sudjelovati u tom procesu upravo zbog nedostatka sredstava i neimanja osnovnih financijskih sredstava koji su se desili centralizacijom financija, a ne decentralizacijom. Isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku, poštovani Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Htio bih da se držimo dnevnog reda i rasprave o onome što je točka dnevnog reda, a ne samo o onome ili da nam posluži jedan usputni primjer da proširimo temu. Ovdje je tema donošenje Zakona o zemljišnim knjigama, na to sam referirao, a što se tiče uspjeha ili neuspjeha, to je vaša procjena. Poštovani kolega Peđa Grbin, evo sad vam dajem riječ da iznesete svoju raspravu. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo slušao sam rasprave prethodnih govornika, posebno onu kolege Kregara i stvarno lijepo su govorili, dosta su toga rekli, ali osjećam potrebu dodati još nekoliko crtica vezano uz jedan od, po mojem sudu možda i najvažnijih zakona koje donosimo u ovom u ovom sazivu Sabora zato što se radi o zakonu koji je pretpostavka za stjecanje prava vlasništva na nekretninama. Dakle, za razliku od nekih drugih stvari da bi se steklo pravo vlasništva na nekretninama nije dosta zaključiti ugovor, potrebno je to svoje pravo upisati u zemljišne knjige. E sad što smo mi imali u Hrvatskoj? Imali smo sustav zemljišnih knjiga koji je uredilo još austrougarsko carstvo u 19. stoljeću i on je koliko toliko dobro funkcionirao dok je bio ažuran, međutim ažurnost se izgubila i došli smo na ideju da sustav popravimo tako što ćemo ono što je u knjigama, što se sporo upisuje, što je takvo kakvo je prepisat ćemo to u računalo, brže ćemo izdavati zemljišno-knjižne izvatke. Ali što smo dobili, dobili smo to da smo jedan skup pogrešnih podataka iz rukom vođene zemljišne knjige prepisali u onu u elektronskom obliku. U biti dobili smo to da zemljišno-knjižni izvadak neću reći uvijek, neću reći čak niti često ali u prevelikom broju slučajeva sa pogrešnim podacima umjesto za dva ili tri dana dobijemo za 5 minuta. Napravili smo dosta, ali nismo napravili dovoljno. Sve vlade ove države, svi sazivi Sabora predano su radili na tome da se sustav zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj poboljša i svi su dali jedan svoj veliki doprinos tome da je on danas zasigurno bolji, zasigurno efikasniji nego što je bio prije 20 godina, ali sve to očito nije bilo dovoljno. Upravo zbog toga podržavam donošenje ovog zakona i pogotovo neke od karakteristika koje u njemu nalazimo, a koje bih posebno izdvojio. Prvo je apsolutno bitno od sada u prvom stupnju rade zemljišno-knjižni referenti. Zašto je to bitno? Zato što kontrola njihovog rada više neće biti na sudu drugog stupnja gdje mi čekamo po godinu i pol, dvije ili tri da dobijemo odluku nego će kontrola njihovog rada biti na zemljišno-knjižnom sucu općinskog suda. Oni će tek po prigovoru rješavati predmete. Dakle opterećenje se sada miče sa sudaca, oni rješavaju samo po prigovoru, samo kad stranke nisu zadovoljne. Nakon toga predmeti idu na viši sud, u prvoj fazi do konstituiranja visokog zemljišno-knjižnog sud to će biti županijski sudovi, a poslije taj sud. Zašto je visoki zemljišno-knjižni sud dobar, zato što smo mi do sada imali situaciju da odluku koju je potpisao sudac prvog stupnja u drugom stupnju razmatra vježbenik na županijskom sudu, bez položenog pravosudnog ispita, tek prispio s Pravnog fakulteta. U predmetima naknade štete od 5, 10 tisuća kuna u drugom stupnju sudjeluje vijeće od tri suca, u predmetu upisa prava vlasništva na zemljištu ili na nekretnini koja bi vrijedila 100-tinjak tisuća eura ili više u drugom stupnju sudio je vježbenik. Kvaliteta takvih odluka koje bi stizale za dvije ili tri godine bila je katastrofalna. Upravo zato uvođenje specijaliziranog zemljišno-knjižnog suda koji će u drugom stupnju suditi nakon što je provedena kontrola sudaca općinskih sudova dovest će ne samo do veće kvalitete rješavanja predmeta nego i do veće brzine jer će biti posvećeni radu samo na tim i takvim predmetima i zbog svoje specijaliziranosti moći će puno bolje i puno brže odlučivati. Nadalje, podržavam i odredbe o zemljišno-knjižnom ispravnom postupku. Upravo tu se vraćamo na ono o čemu sam govorio u početku, a to je da su nama danas da su nama danas elektronski vođene zemljišne knjige prečesto skup pogrešnih podataka i mi ga moramo ispraviti. I u tom pogledu doista podržavam ove odredbe, mislim da one idu za time da se taj postupak ubrza. Konačno, posebno je bitna baza zemljišnih podataka. To je ona glavna glavna nit vodilja, to je onaj cilj da mi iz one zemljišne knjige koju je još ustrojila Austro-ugarska za vrijeme Franje Josipa dođemo do jednog skupa podataka gdje ćemo na istom mjestu u istom trenutku dobiti podatke o površini, obliku, namjeni zemljišta i o vlasničkim i drugim stvarno-pravnim odnosima na tom zemljištu i na toj stvari. Tek jedan takav skup podataka omogućit će brzo, precizno, točno upravljanje našim vlasničkim odnosno imovinskim resursima. Međutim, postavio bih ipak jedno pitanje, a ono se odnosi na pitanje zabilježbe prvenstvenog reda. Zadovoljan sam time što je ovo rješenje puno bolje od ovog koje je bilo do sada. Ujednačeni rok od jedne godine odnosi se sada na sve te zabilježbe, ali ipak zabilježba prvenstvenog reda ustanovljena je zato da se ne izgubi učinak kada se primjerice privremena mjera donese za dvije, tri ili četiri godine od trenutka kada je ona zatražena, a u međuvremenu nekretnina i tri puta promijeni vlasnika. Mislimo da s obzirom na brzinu odlučivanja naših sudova moramo ili vrlo jasno propisati odnosno uvesti reda u izricanje i određivanje privremenih mjera ili ovaj rok ne možda produžiti ali omogućiti strankama da u slučaju kada primjerice odluka nije donesena kao u ovom navedenom slučaju privremene mjere mogu zatražiti još barem jednom produljenje tog roka od godine dana. Ali naravno pod uvjetom da je postupak pokrenut i da se vidi da je taj postupak u tijeku, jer tada nije krivnja stranke što odluka primjerice privremena mjera nije donesena nego je krivnja suda koji je o toj privremenoj mjeri trebao odlučiti. I sad nešto za kraj što nije možda na prvu ruku vezano uz samu ovu materiju zakona, ali je strašno vezano uz pitanje ažurnosti i kvalitete naših zemljišnih knjiga, a radi se o pitanju povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Prije nekoliko godina donijet je Pravilnik koji je trebao pospješiti i poboljšati način na koji se provodi spajanje tih dviju knjiga. Na žalost, došlo je do toga da je taj postupak em opteretio rad sudova uvođenjem novih predmeta koji su ne raspravnih odnosno van raspravnih postali predmeti gdje mi imamo prave male parnice, mala suđenja oko toga da li ćemo povezati jednu knjigu u kojoj se nalaze stanovi na kojima je bilo stanarsko pravo sa zemljišnom knjigom, odnosno sa zemljištem ispod zgrade. Opteretili smo rad sudova, usporili smo postupak, povećali smo njegove troškove, opteretili smo čitav niz drugih upravnih tijela. Molio bih ministarstvo da po donošenju ovog Zakona o zemljišnim knjigama ozbiljno razmotri promjene u tom pravilniku kako bi se pitanje povezivanja ubrzalo. Mi imamo određene rokove. Nedavno smo te rokove i produžili. Bojim se da i u tom produženom roku nećemo stići jer se radi o problemu koji nalazimo u cijeloj Hrvatskoj, u Puli, u Rijeci, pogotovo u Zagrebu i moramo nešto napraviti da sve to podržimo. U svakom slučaju evo još jednom da sažmem. Ovo je dobar zakon, ide u dobrom smjeru i mislim da ga treba podržati. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo vremena čuti još jednu pojedinačnu raspravu poštovanog kolege Domagoja Hajdukovića. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima. Pa budući da sam i u svojim dosadašnjim raspravama isticao koliko pozdravljam informatizaciju u svim sustavima Republike Hrvatske mislim da to zaslužuje da istaknem još jednom prije svega zbog dostupnosti i transparentnosti sistema bez obzira koliko on bio i kako je kolega Grbin rekao možda neažuran u smislu podataka kojima se građanima omogućuje pristup. U materijalu koje smo dobili lijepo nam kaže prva rečenica kaže da su zemljišne knjige zapravo ocrtavaju pravno stanje nekretnina u Republici Hrvatskoj. To pravno stanje je, cijeli taj sistem je u svojoj konačnici loš. Loš zbog toga što je kao što je kolega Grbin rekao neažuran. Naime, imamo situacije gdje se zabilježbe u zemljišne knjige nisu mijenjale stoljećima. Dakle, od prvog unosa zapravo u još doba Austro-ugarske one su ostale iste. Sada se na tim prostorima nalaze naselja, gradovi ili obradive površine. Ali dakle stanje se radikalno mijenjalo. ono što mislim da je važno još za reći budući da se već u raspravi je dosta toga spomenuto je nekoliko primjera iz prakse, primjera koji utječu i na ljudske živote, uostalom na socijalna i ostala pitanja naših građana. Dakle, građana Republike Hrvatske. I zato vjerujem da je ovaj zakon jedan u nizu mjera koji će pridonijeti što bržem i efikasnijem rješavanju takvih pitanja. Dati ću vam primjer samo iz uzmimo to tako novije povijesti grada Osijeka gdje imate čitavo jedno naselje Sjenjak se zove koje i dan danas u zemljišnim knjigama vam se vodi kao ledina, dakle kao pašnjak. To već godinama nije tako, desetljećima nije tako, više od 40 godina nije tako. No, budući da se to radi o velikom naselju, o mnoštvu stanova ti ljudi nisu imali pravnih problema prilikom kupoprodaje i sličnih stvari koji su vezani za imovinsko-pravne odnose. Međutim, imamo primjera iz nedavne hrvatske povijesti gdje to i nije tako. Primjer je recimo su naselja Rudine i Seleš na području općine Antunovac. To su naselja koja je Republika Hrvatska izgradila za povratnike u tu općinu koja je bila pogođena Domovinskim ratom, obnova dakle na koju su oni imali pravo. Ti ljudi su te nekretnine preuzeli što bi mi rekli u roch bau stanju, dakle sa zidovima i krovom. Ostalo su morali ulagati u nekretnine. No, ljudi su se vratili, željeli su živjeti u općini Antunovac, željeli su stvarati u toj općini. Ali problemi su nastali kasnije. Naime, te nekretnine nikad nisu uvedene u zemljišne knjige, te nekretnine ne postoje. I što se dešava? Ljudi koji u tim nekretninama žive ne mogu postati vlasnicima te nekretnine. Dakle, prema važećim zakonima Republike Hrvatske ne mogu podnijeti zahtjev za otkup nekretnine u kojoj žive. Hrvatski branitelji ne mogu podnijeti zahtjev za darovanje nekretnine na koje imaju pravo itd. To je čitav niz drugih problema. Dakle, ljudi su ulagali u te nekretnine da bi ih učinili zapravo prikladnima za život u njima, a sada nemaju prava na njih. Jer što se dešava? Nositelj stanarskog prava premine što se nažalost često dešava budući da se radi o starijim osobama, ali koje žive sa svojom obitelji u toj nekretnini. I dešava se da ljudi koji nisu nositelji nekretnine, dakle nemaju nikakvih prava ostati u toj nekretnini i nalaze se na ulici nalaze se na ulici i nakon što su u tu nekretninu uložili značajan iznos novaca. Dakle, jedna veliko pravno-imovinska, ali ja bih se usudio reći i socijalna nesigurnost vlada zbog neažurnosti prije svega države. Zbog toga i zbog sličnih situacija kojih vjerujem da ima u Hrvatskoj i da ovaj primjer iz Općine Antunovac nije usamljen mogu samo konstatirati da podržavam ovaj zakon i da se nadam da će njegova primjena pomoći u što bržem rješavanju ovih i sličnih problema. Hvala.

To bi bilo prelijepo kako ste rekli da će donošenje ovoga zakona riješiti evo ove probleme o kojima vi govorite. Ti problemi mogli su se rješavati i unutar postojećeg Zakona o zemljišnim knjigama bez ikakve poteškoće. Pitanje je jednostavno toga da zaista država u kojem periodu ja ne znam kada je to bilo možda je bio prioritet, ne opravdavam to, možda je bio prioritet da se ljudima daju kuće ali svakako je propustila učiniti ono što je bitno. Dakle, da riješi prvo vlasničko stanje na parceli, drugo da ucrta tu kuću i da kuću pravno prometuje bilo na korištenje bilo u vlasništvu onako kako to sukladno hrvatskim zakonima treba i biti. I ja ću vam reći da svojedobno kada se to s povratnicima u jednom dijelu Zadra događalo da sam osobno inzistirala da ne podilazimo lakim rješenjima već da ljudima pomognemo u tome da tu nekretninu u obnovi riješe onako kako treba. Danas su to zadovoljni ljudi jer imaju i građevne dozvole i upisane kuće i sve ono što treba, što se nažalost na nekim područjima nije događalo. Zato ja kažem da bih bila sretna kad bi mi donošenjem ovog zakona sve to riješili. Na repliku odgovara poštovani kolega Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa je kolegice mogu se složiti sa dijelom, zapravo moglo se to riješiti i prije. Zašto nije i u ovom Domu je već upozoravano na taj konkretan slučaj. Ne ja, ali naši prethodnici koji su sjedili u ovim klupama su upozoravali na njega. Ja se nadam, dijelim uvjerenje da će to biti riješeno. Prije svega zato što građani RH su u ovom slučaju ti koji ispaštaju i to ne svojom krivnjom nego prije svega krivnjom inertnošću državnog sistema koji dakle treba učiniti ono što je trebao tijekom gradnje i poslije gradnje tih nekretnina. No ono što vjerujem je da će ova Vlada predano pristupiti rješavanju ovih problema jer oni nisu usamljeni. Dakle, ja sam naveo samo jedan od problema, a da je ovaj zakon u toj široj slici jedan od koraka kako što prije takve stvari riješiti. Jer mnogi, recimo evo i moji susjedi su slučajno saznali da čestica na kojoj imaju kuću je zapravo podijeljena u zemljišnim knjigama na dvije čestice a da su vlasnici obje čestice neke sasvim treće osobe od kojih oni tu nekretninu nisu ni kupili. Dakle, jedan veliki je tu nered koji definitivno treba ažurirati što brže, a sama dostupnost tih podataka vjerujem da će pomoći u tome da ljudi što prije i samoinicijativno rješavaju te probleme. Hvala. Hvala i vama. Evo ovo mi se sada čini upravo idealan trenutak da oglasimo stanku. Nastavit ćemo u 15,00 sati i to raspravom poštovanog kolege Željka Kolara.